Ana (HDZ)** Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Danas raspravljamo o Konačnom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o sudovima. Zakon o sudovima stupio je na snagu u prosincu 2005. godine. Tim Zakonom temeljito je uređeno ustrojstvo, djelokrug i stvarna nadležnost sudova, ako nije određena drugim zakonom, unutarnje ustrojstvo sudova, unutarnje ustrojstvo Vrhovnog suda Republike Hrvatske, uvjeti za imenovanje i razrješenje sudaca, sudaca porotnika i predsjednika sudova, njihova prava i dužnosti, zaštita osoba i imovine pravosudnih tijela. tijela. Tijekom polugodišnje primjene ovoga Zakona u praksi su se, pokazala se potreba za izmjenom, odnosno dopunom pojedinih odredaba kako bi se otklonile poteškoće u primjeni njihovoj. jedna od dvojbi iskazala se jer je člankom 97. zakona propisano da su suci obvezni u roku 30 dana od stupanja na dužnost podnijeti Ministarstvu pravosuđa izvješće o svojoj imovini, stalnim prihodima, imovini imovini bračnog druga i maloljetne djece. Dakle, uvedene su tzv. imovinske kartice i za suce s obvezom da po prestanu obnašanja sudačke dužnosti podnesu izvješće o imovini, odnosno tijekom godine u kojoj je nastala promjena. Iz navedene odredbe proizlazilo je da se ta odredba odnosi samo na novoimenovane suce iz razloga što je stipulacija članka rekla da su suci obvezni u roku od 30 dana od stupanja na dužnost kako bi to premostili, onda je ova obveza uvedena i za one suce koji su u vrijeme stupanja na snagu ovog Zakona zatečeni u obnašanju sudačke dužnosti i da su to dužni učiniti u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu zakona. Također u članku 39. Zakona o sudovima propisano je da su predsjednici sudova po položaju članovi Sudačkoga vijeća, međutim sudačka vijeća su izabrana već bila izabrana po odredbama zakona, staroga Zakona o sudovima koji je prestao važiti stupanjem na snagu novog Zakona u 2005. godini i ta sudačka vijeća imenovana su i konstituirana za mandat od 4 godine. Po odredbama toga Zakona predsjednici nisu bili njihovi članovi i pokazala se dvojba oko toga kako da predsjednici sudova, što im je pravo po novom zakonu rade u sudačkim vijećima. Kako bi se otklonile ove dvojbe predlaže se propisati u prelaznim odredbama da su nova sudačka vijeća se dužna konstituirati po odredbama članka 39. Zakona u roku od 4 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona s time da je utvrđeno da konstituiranjem novih sudačkih vijeća izabranih sukladno ovom Zakonu prestaje mandat bivšim izabranim sudačkim vijećima. se, stavka 3. određuje se mogućnost da se sudac može, da sudac može biti privremeno upućen na rad u drugi sud istoga stupnja i do 50 kilometara udaljenosti od suda u kojem obnaša dužnost na zahtjev predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i to najdulje na vrijeme od 2 godine. Naime, analizom rada sudova po broju sudaca u pojedinom sudu,

Naravno da je po zakonu postoji mogućnost da se predmeti sa više opterećenih sudova dislociraju na sudove koji su manje opterećeni, no to znači dodatne troškove, to znači dodatno za stranke opterećenje da moraju odlaziti na drugi sud, stoga je procijenjeno da je zbog ravnomjernog opterećenja sudaca brojem predmeta bilo potrebno izmijeniti ovu odluku. Suci su mogli biti upućeni na rad u drugi sud i dosada, ali uz njihovu izričitu suglasnost. Kako po zakonu ne postoji mogućnost jer je sudac imenovan nakon 5 godina trajno na sudačku dužnost u određeni sud i njemu tamo ta sudačka dužnost ne može prestati osim zakonom predviđenih uvjeta, odnosno ukidanja suda iskazala se potreba za mogućim premještajem na rad na drugi sud i bez pristanka naravno, a po odluci predsjednika Vrhovnoga suda. Zašto 50 kilometara? Akceptirali smo odredbe Zakona o radu koji tako govori i za druge radnike i zaposlenike da do 50 kilometara mogu biti upućeni na rad bez svoga pristanka i također je ova odluka stavljena u nadležnost predsjednika Vrhovnoga suda iz razloga što predsjednik, prati rješavanje i učinkovitost predmeta, prati rad sudova u dijelu suđenja. Prema tome, od nadležnosti predsjednika Županijskog suda radi ravnomjernijeg nadzora nad rješavanjem predmeta to je stavljeno u nadležnost predsjednika Vrhovnog suda. Također se pokazalo da je rok od 6 mjeseci, nadalje je to riješeno ovim izmjenama i dopunama da je rok od 6 mjeseci na koji ministar pravosuđa može najdulje ovlastiti određenog suca da obnaša dužnost predsjednika suda u praksi prekratak. Radi se o situacijama kada predsjednik suda prestane obnašati svoju dužnost te je potrebno provesti postupak za imenovanje novog predsjednika. Kako taj cjelokupan postupak imenovanja, objava oglasa, pribavljanje mišljenja sudačkog vijeća nerijetko potraje dulje od 6 mjeseci ocijenjeno je svrhovitim brisati taj rok. Također se predloženim izmjenama mijenjaju odredbe kojima su utvrđeni razlozi kada predsjednik suda može biti razriješen dužnosti. U članku 114. posebno su navedeni razlozi za razrjeđenje predsjednika suda. Kao poseban razlog za razrješenje predsjednika suda utvrđeno je kada u postupku nadzora nad obavljanjem poslova sudske uprave su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti koje štete redovnom i pravilnom obavljanju poslova i funkcioniranju suda. Ovim izmjenama uvedena je novina da ministar pravosuđa može razriješiti predsjednika suda od dužnosti kada predsjednik suda svojim ponašanjem nanosi štetu ugledu suda ili sudačkoj dužnosti na drugi način i to uz pisano izjašnjenje predsjednika suda kao i u slučaju kada je privremeno udaljen od obnašanja sudačke dužnosti. Naravno ovo sve se veže i uz kodeks sudačke časti. Evo, gospođe i gospodo zastupnici, ovo je Konačan prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sudovima. Radi se o neznatnim izmjenama, uglavnom onima koje su u ovoj zapravo od prosinca 2005. pokazali dvojbe u primjeni. Hvala. Hvala. Odbor za pravosuđe, poštovani zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite! Hvala lijepo gospodine predsjedniče, uvažena gospođo ministrice, pomoćnice ministrice, kolegice i kolege. Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora razmotrio je na 51. sjednici održanoj 23. siječnja 2007. godine Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima. Odbor je predmetni zakon raspravio na temelju svojih nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskog sabora u svojstvu matičnog radnog tijela. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja osvrnuo se na razlike između rješenja koja se predlažu konačnim prijedlogom zakona u odnosu na rješenja iz prijedloga zakona. Prihvaćen je prijedlog kojim sudac može biti privremeno upućen na rad u drugi sud najduže na vrijeme od dvije godine. Taksativno se nabrajaju razlozi za razrješenje s dužnosti predsjednika suda. Kako su predsjednici sudova po položaju članovi sudačkih vijeća, propisuje se dužnost konstituiranja vijeća u roku od 4 mjeseca. U raspravi su članovi odbora podržali predložene izmjene i dopune zakona, u pogledu odredbe da sudac može biti privremeno upućen na rad i bez svoje suglasnosti u drugi sud istog stupnja do 50 kilometara udaljenosti od suda u kojem obnaša dužnost, najdulje na vrijeme od 2 godine. Obrazloženo je da se intencija predlagatelja na udaljenost od 50 kilometara odnosi na područje jednog županijskog suda. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe jednoglasno sa 8 glasova za, predložio je Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, poštovani zastupnik Dražen Bošnjaković. Izvolite!

sama ministrica je rekla da su ovo neznatne izmjene Zakona o sudovima i doista nakon ovih izmjena ništa posebno bitno se neće i promijeniti. Točno je da sadašnji izričaj odredbe vezano za imovinske kartice obvezuje samo novo imenovane suce da u roku od 30 dana od stupanja na dužnost podnesu imovinske kartice u kojima će mjerodavno navest koju imovinu posjeduju, kako su došli do nje. Zato je zaista bilo potrebno promijeniti taj članak i precizirati da se to odnosi i na sve suce koji su već i zatečeni i koji zapravo rade do stupanja na snagu ovog zakona. Međutim, ipak čini mi se unatoč malim izmjenama zakona da imamo ovdje jednu vrlo značajnu izmjenu zakona koja bi mogla zapravo u praksi proizvest vrlo pozitivne posljedice, posljedice, a to je ova odredba iz članka 3. koja se veže na članak 102. zakona i tu se dodaje novi stavak koji glasi, da sudac može biti privremeno upućen na rad i bez svoje suglasnosti u drugi sud istog stupnja do 50 kilometara udaljenosti od suda u kojem obnaša dužnost, najduže na vrijeme od dvije godine. Zbog čega mislim da je to značajno? Ako pogledamo primjer recimo Općinskog suda u Zagrebu kojeg vrlo često navodimo svi kao jedan od sudova koji je zatrpan predmetima i koji predstavlja ono usko grlo u rješavanju pitanja pitanja prava i obveza naših građana, onda možemo zapravo doći i do podatka da sudac Općinskog suda u Zagrebu prosječno ima i tisuću pa i više predmeta u svom radu. To je definitivno za jednog suca previše i to je definitivno zaista jedan veliki obim rada koji je teško obavit na način da svi ti predmeti budu riješeni u nekakvih kraćim rokovima, pogotovo ako imamo s jedne strane uvijek jednu stranku koja je zainteresirana da joj predmet bude što prije riješen, a s druge strane imamo stranku koja je često zainteresirana da razvlači taj predmet i da ne bude baš tako brzo riješen. E sada, upravo odredbom koja se ovdje predlaže imat ćemo mogućnost da ovi suci sa općinskih sudova koji su u krugu Grada Zagreba a ne zaboravimo takvih je sudova, općinskih sudova na području Zagrebačke županije 8, da suci koji nisu toliko opterećeni, a prosječno ti suci imaju oko 300 do 400 čini mi se predmeta u radu. Ako dio tih sudaca preraspodijelimo na Grad Zagreb tada ćemo dobiti jednu značajnu pomoć u kojoj bi se dio tih predmeta mogao raščistit. Ja bih ovdje predložio da ministarstvo možda razmisli i o jednoj i o drugoj mogućnosti, ako se pokaže potreba za tim, a to je ako detektiramo i točno utvrdimo da su problem ovi veliki sudovi, Osijek, Rijeka, Zagreb, Split, da se možda unese odredba da sudac ali naravno uz svoj pristanak može bit raspoređen na rad u neki sud koji i prelazi ovih 50 kilometara, ali s tim da mu se naravno osiguraju svi oni potrebni uvjeti, od stanovanja, svega toga, od posebne posebne vrste naknade, da napravimo jedan akcijski plan, jer ako imamo određeni broj predmeta koji stoje, koji su neriješeni, pa onda zaista nema razloga da i ove suce iz ovih drugih sudova sa područja Republike Hrvatske, ako im sve to osiguramo za jedno kraće vrijeme ne rasporedimo na suđenje po ovim sudovima i tada u jednom kraćem vremenskom razdoblju riješimo sve one zaostatke sa kojima smo se suočili. Mislim da je to jedan prijedlog kojeg naravno nema u ovom zakonu ali prijedlog o kojem treba razmislit u cilju rješavanja zaostataka koje imamo i koji nas terete u rješavanju i prilivu novih predmeta. Tako da mislim da je ova odredba posebno značajna iz članka 3. gdje sada već možemo ove instrumente koristit koji nam se ovdje nude. Veliki značaj je imala i ona odredba koju smo na početku zapravo saziva ovog Sabora donijeli, a to je preraspodjela predmeta. Koliko god se to činilo jednostavno, koliko god se to činilo kao neko pomoćno sredstvo, ali to je vrlo značajna mjera bila da smo sa preopterećenih sudova predmete slali na manje opterećene sudove, gdje smo također plaćali troškove. I čini mi se da polako rezultati dolaze, jer prema nekakvim informacijama na početku rada ove Vlade bilo je neriješenih oko milijun i 600 tisuća predmeta. Čini mi se da ćemo sada prvi put kada dobijemo izvješće vidjeti podatak da je po prvi put broj neriješenih predmeta pao ispod milijun. znači rezultat svih ovih promjena koje smo donijeli, to je rezultat čini mi se jednog dobrog puta o kojem sam i ja vrlo često ovdje za ovom saborskom govornicom nastupao nastupao i pohvaljivao, to je rezultat svih onih reformi koje su počele i u naravno mandatu ranije Vlade gdje smo mijenjali i procesne zakone, otvarali mogućnosti da ti procesi idu brže, tako da bez obzira na vrlo česte napise i nastupe u medijima gdje se naravno izražava veliko nezadovoljstvo s ovim segmentom funkcioniranja države vezano znači za pravosuđe čini mi se da rezultate imamo i čini mi se da su blizu dani kada će se zapravo u javnosti reći da je tu napravljeno i učinjeno puno. Stoga klub Hrvatske demokratske zajednice podržava izmjene Zakona o sudovima. I ono što je posebno značajno, mislimo da je potrebno nastaviti i provoditi sve one odredbe vezano za strategiju reforme pravosuđa koju smo ovdje donijeli a ova mjera o kojoj sam ovdje govorio a to je preraspodjela sudaca tako da kažem, ona je čini mi se jedna predmjera i uvod u eventualno novu mrežu sudova o kojoj će svakako trebati razmisliti u budućnosti. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub SDP-a poštovani zastupnik Josip Leko. Izvolite.

Ja bih rekao da je konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona dobar dokaz o principijelnosti hrvatske Vlade. Evo zašto. Ovaj zakon ima namjeru da uvede ili poboljša važeći pozitivni propis o hrvatskim sudovima u tri momenta. Prvo je antikorupcijska odredba o imovinskim karticama za sve suce i odmah da podsjetim, prilikom donošenja Zakona o sudovima Vlada je bila upozorena na nelogičnost da obveza prijavljivanja imovinskih kartica važi samo za novo izabrane suce. To se nije usvojilo. Zatim je klub SDP-a predložio izmjenu i dopunu zakona da se uvede obveza prijavljivanja imovinske kartice za sve suce pa je to glatko odbijeno. A sada dolazi na dnevni red ta odredba kao antikorupcijska što naravno podupirem. Ali je apsurd u tome da su novo imenovani suci i tako stoji u zakonu bili to obvezni učiniti u roku od trideset a sucima starijim valjda treba duži period tri mjeseca kako bi mogli identificirati svoju imovinu. Ili drugim riječima, nisu mogli još do sada spremiti svoju imovinu kako bi je mogli javnosti prikazati. Ako je to antikorupcijsko djelovanje Vlade onda je to zaista slaba legitimacija. Tome treba dodati i još nešto da propis formiranja zbirke imovinskih kartica dužnosnika sudaca ne predviđa da se objavi i da hrvatska javnost ima pravo na demokratsku kontrolu kao što je to obveza za ostale dužnosnike da tako kažem. Istodobno ne daje se ni izjava da je slobodno objavljivati podatke iz imovinskih kartica. I još jedan apsurd. Vlada u prijedlogu pojam izvješće o imovini ili imovinsku karticu stavlja kao pojam o kojem Vlada zna potpuno sve. Istodobno kod zahtjeva hrvatske javnosti da jedan dužnosnik Vlade podnese izvješće o svojoj imovini Vlada na sjednici raspravlja šta pojam imovine dužnosnika znači. Dakle, toliko je apsurda u ovom prijedlogu zakona da razgoličuje Vladinu namjeru da unese odredbu kao antikorupcijsku. Naravno, bolje je da i postoji ova odredba ali ona može biti i zloupotrebljena ako nije na uvid javnosti. Koja je svrha da ministarstvo ima evidenciju o imovini dužnosnika sudaca ako ona nije na uvidu javnosti? Je li onda njezina zloupotreba čak i veća nego kad nemamo takvu zbirku? No, o tome neka prosudi hrvatska javnost a ja sam u svoje ime podnio amandman na ovaj članak. Kad je riječ o članku 3. da se sudac može bez njegove suglasnosti uputiti na drugi sud istog stupnja ta je mjera u načelu dobra i treba je pozdraviti, može doprinjeti efikasnosti rješavanja predmeta ali ne vidim razloga zašto se principijelno nije odlučilo da je udaljenost 80 kilometara kako je to uređeno Zakonom o radnim odnosima. Načelo efikasnosti je dobro ako ne ide na štetu načela stručnosti a ovdje bi moglo doći pod upitnik načelo stručnosti, svi će, čak i građani znaju da postoje ili da specijalizirani, specijalisti za pojedina područja a ovdje je limit samo da je sud istog stupnja. Naravno, to se može u praksi paziti ali je vrlo važno na to upozoriti. I treća važna stvar u ovom "malom" zakonu jeste da se odgovornost predsjednika suda pobliže uređuje. Ali ova je odgovornost samo za dužnost jer se smjenjuje samo sa dužnosti, pa je tako i treba gledati. To nije radno pravna disciplinska ili kako bih rekao odgovornost, ona je vrlo specifična i trebalo bi je preciznije regulirati jer je riječ o vrlo važnoj funkciji u hrvatskom društvu i svugdje inače pa bilo kakvo diskreciono odlučivanje o predsjedniku suda trebalo bi izbjeći.

barem ozbiljno razmotrio odredbu iz članka 3. vezano za upućivanje u drugi sud da se odredi 80 kilometara kako je to temeljno u Zakonu o radu, Klub SDP-a bi podupro ovaj zakon. Hvala lijepo. Hvala. Ispravci netočnih navoda poštovani zastupnik Pero Kovačević. **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovani gospodine predsjedniče ispravljam odnosno utočnjavam netočni navod gospodina Leke vezano za imovinske kartice za sve suce. Nije to bio prijedlog samo Kluba SDP-a nego je bio prijedlog i Kluba HSP-a i HSS-a i IDS-a. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, naime ispravljam netočan navod kolege Leke gdje je ustvrdio da je Vlada raspravljala o prijavi imovine na svojoj sjednici. Raspravljala je o tome što i kako treba prijaviti imovinu. To sve se svrstava u prijavu. Da li su to zlatni zubi, umjetne trepavice, umjetni nokti. Šta to treba sve biti navedeno u imovinskoj kartici kao imovina? O tome su raspravljali. Jer nije precizirano u nijednom aktu što je to sve imovina. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa uvaženi kolega je kazao, citiram: «Slaba je legitimacija Vlade za donošenje za donošenje antikoruptivnog zakonskog rješenja. Upravo suprotno. Ovo je puna legitimacija Vlade da i u ovom segmentu pogotovo kod imovinskih kartica sudaca je na tragu zakonskih rješenja koji su izuzetno antikoruptivni i takvog su značaja i sadržaja kao i ostali prijedlozi zakona koji nam dolaze iz resornog Ministarstva.

ja bih predložio sad da ovaj zakon ide se, da se uputi u treće čitanje a sve s ciljem da otklonimo dilemu što je to uopće imovina. Odnosno što dužnosnik u ovom slučaju sudac ima navesti u svojoj imovinskoj kartici. Evo članak 2., stavak 3. doslovce glasi: «Suci koji su stupili na dužnost prije stupanja na snagu Zakona o sudovima, Narodne novine broj 150/05 dužni su podnijeti izvješće o imovini u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu zakona.» Članak 2. ovakav kakav je, on je korektan, ne bi trebao biti sporan. Manje-više je očekivan. Ali što ćemo ako na primjer neki sudac ima desetak zlatnih satova vrijednih 150 tisuća Da li će taj naš sudac biti dužan te satove navesti u imovinskoj kartici kao i podatak jasno kako ih je stekao. Vila i stanova po Zagrebu. E sad da li ćemo tom sucu koji recimo ima tih 150 hiljada EUR-a po satovima stvarati problem zbog toga ili ćemo jednostavno razumjeti njegovu poziciju. Znači dok se ne otklone te dvojbe mislim da ne bi trebalo usvojiti ovaj zakon koji inače kada ne bi imao ove odredbe tj. najnovije prakse, logičan, čitak i razumljiv. Inače isto tako predlažem da svi na javnim plaćama podnose imovinske kartice. Nije bitno da li je riječ o zastupnici, da li je riječ o predsjedniku države. Nije bilo bitno da li je riječ o liječnicima ili inspektorima. Nije bitno da li je riječ o onima koji izdaju građevinske dozvole ili vijećnicima županijskih, gradskih i tako dalje skupština. Članak 3. nije problem ako se pošteno, jasno postupi. Nije problem ni ovaj članak 5. točnije članak 114. Na primjer predsjednik suda biti će razriješen dužnosti kada se u postupku nadzora nad obavljanjem poslova sudske uprave utvrde nezakonitosti i nepravilnosti u obavljanju poslova sudske uprave, a koje štete redovnom i pravilnom obavljanju poslova i funkcioniranju suda kada propuštanjem nadzora ili neposredno krše propise o dodjeljivanju predmeta u rad. Kada kršenjem propisa ili na drugi način povrijede načelo neovisnosti suca. Kada ne podnese zahtjev za pokretanje postupka zbog počinjenja stegovnog djela. Kada je svojim ponašanjem ili na drugi način nanio štetu ugledu suda i tako dalje i tako dalje. Jasno je, nije sporan niti ovaj članak 6. Sporno je ovo u članku 2. točnije jednom riječju sporna je ova praksa. Sve to vidimo članak od 8. odnosi se i na suce porotnike. Citiram: «Odredbe ovog zakona koje se odnose na suce shodno se primjenjuju i na suce porotnike ako zakonom nije drugačije određeno.» sad se postavlja pitanje da li će sudac porotnik, a znamo koga se u pravilu imenuje od, odnosno predlaže od strane županijskih skupština i tako dalje, podnositi imovinske kartice. Oni da, ne znam predsjednik, premijer, Damir Kajin ne. Nije jednostavno fer. Ovdje u članku 2. trebalo bi kada već Đakić to spominje navesti i sve ono čemu se onda izruguje gospodin Đakić i gospodin Palarić. Konje, ovce, freze, bunde, zlatne zube, čuli smo ne? Silikonske grudi. Ali zasigurno najrafiniranije uratke švicarske urarske industrije. Sabor se možda i može izrugivati zakonu, ali se tom zakonu Vlada ne smije na svojim sjednicama izrugivati. Ona ga mora primjenjivati i poštovati, a državni službenici na čelu sa gospodinom Palarićem u najmanju ruku respektirati. Sad šalu na stranu. Hvala. … Drago mi je da se vodi računa o mom integritetu zdravstvenom. … /Upadica se ne razumije./ Briga za zastupnika je na prvom mjestu. **Kajin, Damir (IDS)** No ajde šalu na stranu. Zakon rekoh nije sporan. Sporna je ova praksa. Ja, da se razumijemo. Evo i to ću reći i onda ću završiti s tim. Ja čak ni ne krivim premijera što nije prijavio svoje satove jer to nije nitko od dužnosnika. Nitko. … /Upadica: Maček!/ … Ma nije ni Maček ni predsjednik državni, Damir Kajin ni Kovačević. Problem je druge jasno prirode kako se do toga dolazi. E sad zašto to govorim? Problem kod izvršne vlasti je ogroman. Kada je riječ, ne znam, koju izvršna vlast i stjecanju imovine, ali kod sudaca je taj problem usuđujem se reći sto puta veći jer direktno odlučuju o vama, o vašem pravu, vašem interesu, vašem kad sam prije spomenuo integritetu. Problem hrvatskog pravosuđa je akutan. Ja bih se čak usudio reći da su političari “mila majka“ prema mnogim koji rade u pravosuđu, koji su zaštićeni doživotnim mandatima i tome slično. Tu i tamo se spominje recimo ne znam zemljišta na Braču, slučaj ovog Cvika koji je imao osamdesetak ili devedesetak što prekršajnih, što kaznenih prijava a slobodno je šetao Korčulom do pred nekoliko dana. O pretvorbi i svega nekoliko uvjetnih osuda za ono što je tamo učinjeno drugom prilikom. Ovaj zakon, pogotovo ovaj članak 5. je sigurno dobar ali ne bi bilo zgoreg otvoreno progovoriti o tim imovinskim karticama, karticama, odnosno što se zapravo ovdje zbiva. Još jedanput ću reći tvrdi da su političari ponekad mila majka prema mnogima koji sude o političarima. Točno, gospodin Bošnjaković spominje da je broj neriješenih predmeta u ovoj zemlji značajno opao. Spominje mogućnost da je po prvi puta nakon jednoga cijeloga ili više desetljeća spustio se ispod milijun neriješenih neriješenih predmeta. To treba priznati, pohvaliti, zahvaliti i kompjuterizaciji gruntovnice, prebacivanju nespornih predmeta na bilježnika ili bilježnike. Samo nitko ne spominje koliko su se troškovi pravne zaštite u međuvremenu u Republici Hrvatskoj povećali. 2006. evo o tome je jučer gospodin Kovačević govorio bilo je 3 milijuna javnobilježničkih usluga. On kaže ako to pomnožimo sa 100 kuna to je 300 milijuna kuna, a čini mi se da je podatak puno vjerodostojniji i da je riječ o milijardu kuna tih usluga. Znači, nikada pravna zaštita nije bila skuplja no što je danas i o tome također treba progovoriti. Razumljivo da ona mora biti i maksimalno dostupna. Sve u svemu još jedanput šalu na stranu. Zakon ovakav kakav je treba ga jasno usvojiti, ali onda treba biti korektan i u primjeni odredbi o kojima je u njima riječ. Nije dirnuo Leku, ali kolega Kajin netočno, nekorektno je ustvrdio da ni jedna kartica, odnosno ni jedan dužnosnik od 1200 dužnosnika koji su po Zakonu o sprječavanju sukoba interesa dužni dati izjavu o svojoj imovini nisu popunili tu karticu kako on kaže sve. Nema nitko uvid u stanje ni jedne imovine, ali sam sasvim siguran da je većina dužnosnika ispravno i u karticu unijela svu svoju imovinu. Dakle, nemate ni vi ni povjerenstvo, ni nitko uvid u istinitost tih podataka jer ni povjerenstvo ni vi ne možete provjeravati istinitost tih podataka. To radi hrvatska javnost i to jeste smisao objavljivanja tih kartica. Zbog toga nije korektno od vas prema onima koji su to učinili kako valja.

Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, poštovana gospođo ministrice. Prvo što treba kazati koji je bio temeljni povod za izmjene vrijedećeg Zakona o sudovima. Svi ste izgleda malo zaboravili. Temeljni povod je bio taj što je gospodin iz Vrhovnog suda Ranko Marijan da bi se prihvatio dužnosti predsjednika Državnog izbornog povjerenstva uvjetovao da se promijeni Zakon o sudovima i da mu se omogući mirovanje i povrat na dužnost i to sad niste vi rekli ministrice niti je kazano u razlozima između prvoga i drugoga čitanja, pa to opet treba javno ponoviti jer ovo sve što je sadržano u izmjenama i dopunama to je ono što sam ja u ime Kluba Hrvatske stranke prava i ostali što su govorili vezano za imovinske kartice da to mora se odnositi ne samo za novo izabrane suce, nego za sve suce vezano i za ovaj dio kad može sudac privremeno biti upućen na rad u neki drugi sud. Hajmo se znači vratiti i prisjetiti zašto su se krenule izmjene i dopune. To niste kazali. Više te odredbe nema. Trebalo je kazati i tu vas pohvaljujemo što znači tu odredbu niste i dalje zadržali. Ali kažem treba se prisjetiti i početka. sad idemo na ovaj dio svakako da Klub HSP-a pozdravlja i ove nove odredbe vezano oko razrješenja predsjednika sudova i također gospođo ministrice pohvaljujemo vašu odluku što ste razriješili predsjednika Općinskoga suda na Korčuli jer je bilo razvidno ono što je gospođa Ruža Tomašić otpočetka govorila kako i na koji način se događa sa kaznenim prijavama protiv Jakše Cvitanovića zvanoga Cvika. Bilo je tu 93 kaznene prijave i utvrdilo se i svaka čast vam za taj dio da je u svemu tome sudjelovao i sam predsjednik Općinskoga suda. Ali kad smo već kod toga dijela tražimo u ime Kluba HSP-a da se stvarno povede jedna istraga kako je moguće jučer je to u medijima bilo mahom svim, ima i danas. Kako je moguće da se u tijeku istrage, istražnog postupka koji se vodi vezano za ovo sve, za Cvika i kompaniju, da informacije koje u biti imaju karakter daljnjih informacija jer je još istražni postupak u tijeku vezano za laptop, što je pronađeno na laptopu, kud to može odvesti i sve situacije. To je vrlo opasna stvar zbog toga što oni koji, na koje se to odnosi, koji jesu u tome lancu objavljivanjem takvih informacija mogu doći u situaciju da se zaštite, odnosno sam tijek istrage na taj način može biti zaustavljen, odnosno postoje razno razne situacije što nije dobra stvar. Prema tome, trebalo bi stvarno povesti računa i kod ovoga dijela kad se već govori i o odgovornosti svega treba vidjeti kako je moguće da takve informacije koje su vrlo bitne za tijek istrage koje će biti i u biti jako bitne i za optužni prijedlog i za sve ono što proistječe, da u tijeku znači istražnoga postupka, ja ne krivim novinare, novinarima su takve informacije uvijek dobro došle. Ali objavljivanje takvih informacija kad je u tijeku postupak nije dobro došao. Prema tome vidljivo je da u ovome području se događaju neke stvari koje se ne bi smjele događati vezano za curenje tajnih podataka. Pa danas ste isto oko toga mogli vidjeti kako se radi na pojedinim mjestima da recimo da našem veleposlanstvu u Londonu onaj Španović što je ratni zločinac je 10, 15 puta dolazio. Pazite, on je 10, 15 puta dolazio u veleposlanstvo hrvatsko, odnosno konzulat i da nitko ništa nije znao, još je tražio putovnice i svega ostalog. Prema tome, neke stvari stvarno moramo postaviti na svoja mjesta i ne dopustiti da se, da dolazi do curenja onih stvari koje su jako bitne, kao što je recimo u ovome slučaju, a i znamo sami da je i cijela javnost usmjerena na taj dio. Ali ipak u smislu da, vođenja postupka i svega ostaloga trebalo bi vidjeti kako i na koji način povesti, utvrditi činjenice da se takve stvari ne bi smjele više događati. Dakle stvari se ne bi smjele događati jer onda će sve pasti u vodu kao što je padalo zahvaljujući kažem i predsjedniku onoga općinskoga suda. Ali u ime kluba HSP-a također mislim da je trebalo malo preciznije riješiti sve ove situacije za razrješenje predsjednika sudova, kao i ove situacije oko upućivanja na rad u smislu preciznosti kako i na koji način uvije postupati. Znači da tu ne bude one diskrecijskog prava kao što je vezano za članak 102. recimo. ako se utvrdi da nije pokrenuo recimo predsjednik stegovni postupak protiv nekoga, treba sad vidjeti koji je to stegovni, da li i za težu povredu stegovne, lakšu povredu. Znači bilo bi daleko bolje da je precizirano. Ali svakako znači pozdravljamo i ove odredbe za, što ste prihvatili da se imovinske kartice uvedu i za one suce koji već jesu I nadamo se da će u tome dijelu stvarno pomoći kao jedna od preventivnih mjera da bi se spriječila možebitna korupcija u okviru sudova. Evo toliko. Hvala vam lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HNS-a, poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Gospođo ministre. Kolegice i kolege, htio bih ponoviti stav HNS-a kog smo imali u prvom čitanju. Otprilike radi se o razočaravajuće dobrom zakonu. Naime dobro je to što su se stvari pokrenule, posebice oko imovinskih kartica sudaca. Dobro je što se uvela obaveza rada sudaca na onim mjestima gdje je njihov rad potrebniji nego tu gdje jest unutar okruženja od 50 kilometara, makar Zakon o radu kaže da je 80 kilometara za sve ostale granice, ali ajde neka za suce bude 50. Zašto je razočaravajuće? Iz dva razloga. Prvi, zakon je donošen otprilike pred 10-ak tako nešto, 10-ak mjeseci, godinu dana. Kad smo donosili zakon kolega Leko je spomenuo klub SDP-a koji je imao primjedbe na činjenicu da su kartice sudaca za razliku od kartica drugih državnih dužnosnika, imovinske kartice, da su kartice sudaca dakle Nije samo klub SDP-a imao te primjedbe. Gotovo svi klubovi osim kluba HDZ-a imali su tu primjedbu. Vlada je to bez razmišljanja odbacila ne navodeći da prava, ama baš nikakvi razlozi, nikakvih logičnih razloga nije ni bilo u tom trenutku. U izmjene i dopune dakle prve izmjene i dopune tog zakona, a one su se dogodile, prvo čitanje je bilo jedno 6 mjeseci nakon donašanja zakona, Vlada dolazi sa ispravkom, sa usvajanjem stava da i svi suci u sudskom sustavu Republike Hrvatske trebaju dati imovinsku karticu. Ne dolazi sa stavom da ta imovinska kartica treba biti javna. E sad, ovo je krasan način kako se besmisleno troši vrijeme Sabora i kako se besmisleno troše novci poreznih obveznika. Kad smo donosili zakon mogli smo unutra bez ikakvog problema, uz malo dobrohotnosti Vlade unijeti odredbu da svi suci, a ne samo oni koji se nakon donošenja zakona zapošljavaju kao suci, da svi suci trebaju podnijeti svoje imovinske kartice. 6 mjeseci se je radilo. Ovdje satima o tome raspravljamo, potrošene su tone papira da napravimo nešto što se je moglo jednim papirom u tom trenutku napraviti. potpuno besmisleno. Imovinske kartice sudaca nisu javne. Svi drugi dužnosnika državnih jesu javne, ove nisu javne. Ja sam uvjeren da će nakon ove diskusije i nakon pritiska javnosti i svega što će se već dogoditi za 6 mjeseci doći nove izmjene i dopune ovog zakona gdje će stajati da su imovinske kartice sudaca u istoj kategoriji sa imovinskim karticama svih državnih dužnosnika. Opet ćemo potrošiti tonu papira, tisuće sati radnog vremena, desetke sati razgovora ovdje u odborima na plenarnom zasjedanju Sabora da napravimo nešto što smo mogli napraviti odma čim smo donosili zakon i znali smo što treba napraviti. Nije tajna, nije to sad neka mudrolija, neka topla voda koje se je netko dosjetio pa aha, prije nismo to znali. Znali smo ljudi. Znali smo i onda kad se je zakon donosio, ali to nismo htjeli. Drugo razočaranje za klub HNS-a jeste da u izmjenama i dopunama zakona i dalje nema ni govora o radno-pravnim sudovima pa čak ni odjelima radno-pravnih sudova. To predlagatelj se očito nije mislio da je to potrebno. Evidentno je da to u Hrvatskoj i nije potrebno. Prema podacima koje nam je u zadnjem svojem izvješću dao državni odvjetnik u Hrvatskoj je podnešeno otprilike 250, podnosilo se otprilike 250 tužbi godišnje za kršenje prava na rad prema članku 114. Kaznenog zakona. Od toga državni odvjetnik odbaci polovicu, polovica, dakle 120, nešto dođe na sudove. Polovicu odbace sudovi. Od one preostale polovice polovica su uvjetne kazne. Ovo što ostane su novčane kazne. A u čitavoj godini jedan, slovom i brojkom, jedan poslodavac je kažnjen zatvorom, pretpostavljam uvjetno zatvorom, ne znam, tako piše u izvješću državnog odvjetnika za kršenje prava na rad. Dakle, vjerojatno je i predlagatelj ovog Zakona smatra da to nije tako u Hrvatskoj tako veliki problem da bi se posebni sudovi ili posebni odjeli sudova trebali time baviti. Hrvatska narodna stranka će pri svakoj diskusiji o sudskom i pravosudnom sustavu u ovom Domu naglašavati tu činjenicu. Govori se ovdje o imovinskim karticama i što u njih trebaju suci i svi drugi, naravno, staviti. Govorimo to pred hrvatskom javnošću. Ugled zakonodavne vlasti u hrvatskoj javnosti nije velik, znamo to dobro svi. Jedan od razloga je i to, sa ove govornice i sa svojih mjesta dobar broj nas zapravo glumata govoreći da ne znamo što je to imovina. U jednom trenutku je jedan predsjednik čini mi se Vrhovnog suda izjavio da i novac nije imovina. Sad satovi nisu imovina, ne znam jesu li kuće imovina, možda jesu možda nisu. Dobro mi svi znamo što je imovina i dobro mi svi znamo na koji način se može kontrolirati imovina koju dužnosnici pa i sudski imaju i način na koji su ju stekli. Pitanje je da li to hoćemo. U Hrvatskoj se ljudi boje policajca na vratima. Svagdje u svijetu ljudi se boje poreznika na vratima. Dok to tako ne bude i kod nas, ove, moram slobodno reći, floskule o imovinskim karticama koje daju dužnosnici zapravo neće značiti ništa. I javnost će to komentirati, a Bog zna šta tu sve ima, to i onako nitko ne kontrolira. Pa da, to i onako nitko ne kontrolira. Hvala. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Dražen Bošnjaković. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Gospodine predsjedniče, kolega Vuljanić je rekao da je ovo primjer besmislenog trošenja vremena i novca poreznih obveznika jer ove smo odredbe mogli ugraditi prije 10 mjeseci kada smo Zakon donosili. Pa naime, točno je da se možda i moglo ugraditi odredbe i kada smo Zakon donosili, ali ako ovo dovodi do poboljšanja, do dobrih stvari onda ništa nije besmisleno pa niti potrošnja vremena, niti potrošnja novca jer moramo se sjetiti zapravo da smo i Ustav mijenjali u nekakvom kratkom razdoblju dva puta pa isto smo vjerojatno ga mogli promijeniti u onoj prvoj verziji sve napisati. Tako sa sve ove brojne izmjene zakona kada bi išli tom logikom mogli bi govoriti da su mogle biti u onom izvornom prvom tekstu. Hvala.

i nije točno da ovaj Sabor radi bespotrebno i troši vrijeme. Ovaj Sabor ima svoj Poslovnik i radi po Poslovniku Hrvatskoga sabora. Mi smo zato ovdje da se zakoni donose i da se mijenjaju. Svaki zakon koji se donese mi smo u vremenu kad se on može poboljšati i može doći i može doći do njegovih promjena, a iza nas je ono vrijeme kad bi se zakon donio i nije mijenjao. Možda vi ste bili u to vrijeme aktivan politički čimbenik bivše države pa vam je sada to teško palo. Što se tiče imovinskih kartica, ni vi ni kolega Kajin niste mi niti uzor pa niti u tome.

što se doista to točno događalo kada smo prvi puta prvi puta raspravljali pa da se vidi tko se za što u ono vrijeme zalagao i to je, uvijek je i to je jako dobro. Kod nas je jako na djelu ta bitka za bolju prošlost, kod nas se misli ako smo i onda bili dobri i sjajni da samim to znači da ćemo biti i u buduće još bolji i sjajni. Ono sada što se meni čini da smo mi u ime Kluba HSLS-a onda govorili, a to je da nije dobro kada se radi samo i isključivo pod pritiskom javnosti, kada se zapravo javnost za neki problem senzibilizira tako da bi bilo dobro da se možda i anticipiraju neka zbivanja kako bi i mi projektirali tu neku bolju budućnost da onda određene stvari zapravo, da ih projektiramo, a ne da danas budemo zatečeni. Klub će podržati ove izmjene, izmjene i dopune ovoga Zakona jer zapravo one su dio upravo one jedne vrlo traumatične reforme pravosuđa u našem društvu. I mi smo doista, svi se god drži do sebe u politici kaže da je onda reforma pravosuđa nešto što je vrlo, jedan vrlo važan posao, a opet također ako želimo biti iskreni reći da to nije nimalo jednostavno jer, vrlo teško reformirati materijal s kojim već raspolažete i koji se, koji je tamo zatečen. Ali uvijek postoji i mogućnost da se dobrom legislativom sa dobrim nekim zakonskim rješenjima upravo čak i taj materijal poboljša, odnosno na neki način da se uvedu neka pravila igre mada nitko ne može u ovome društvu, pa tako znači ni pravosuđe biti izuzeto i imati neki ekskluzivitet. također moraju sudjelovati u onome što mi želimo, a to je normalizacija, demultizacija našega društva. Stvaranje osjećaja pravne sigurnosti, jednakosti, sve ono, za sva ona zapravo načela za koje se nije i nije, odnosno bilo bi nemoguće da se protiv njih i borimo. Jasno je da uvijek, svaki puta kada se donosi zakon on ima u sebi tu dobru ideju, a da poneki puta praksa pokaže da neke zapravo ideje nije toliko jednostavno implementirati pa onda tu treba doći do ovih određenih ovih korekcija. Zato kažem, možda i po neki puta treba biti malo i hrabriji. Jednostavno, ne samo kažem da onda čekamo što će javnost reći nego da, eto kažem, pokušamo primiti pa čak i slušati ove neke kolege koji ovako su i utopistički … /Govornik se ne razumije./ … raspoloženi i neke njihove prijedloge i uvažavati jer i vjerojatno su rađeni sa najboljom upravo to namjerom. isto ova, problem sa ovim imovinskim karticama je očito problem koji eto sada i da kažemo, neću reći natjeralo, ali odnosno nije se moglo ignorirati pa onda ova dopuna ovoga Zakona da se uvede i obveza da svi suci, a ne samo oni koji su stupili na dužnost nakon donošenja Zakona o sudovima 2005. godine, također moraju podnijeti izvješće o svojoj imovini. Kažem, ta odredba ne samo što uklanja tu nejednakost između sudaca u obvezi podnošenja tih imovinskih kartica nego predstavlja još jednu, ajde, ja mislim pozitivan, pozitivnu kariku u borbi protiv mita i korupcije u našem društvu jer očito je ipak da kada postoji jedan nesrazmjer između sudačkih primanja i njihovih imovina da onda da onda to nešto što nije dobro. Kao inače i svaki puta kada postoji jedan takav nesrazmjer između ovih, između nečijih primanja i nečega, i onoga što taj netko ima. Kolega Vuljanić je sada bio govorio ovdje o tome da mi svi znamo što je imovina. Znate mislim da ovako to prvo, ne nema potrebe da to, da se to dokaže, da to logički ne stoji non stop, pokazalo bi se da se zapravo apsolutno ništa baš ne predmnijeva i onda nije dobro, onda bilo bi itekako dobro da se zapravo i to definira, a ne da zapravo mi svi imamo osjećaj da znamo što je imovina, onda imate ono an contrario, znači zapravo to nitko ne zna što je imovina i onda se upravo i događaju i ove u javnosti ovo karikiranje što jest ili što nije imovina. Evo kolega Đapić ako se ne varam spominje zlatne zube, ovako kad bi čovjek bio još ciničniji rekao bi danas i postoji nešto što je vrjednije u zubima od zlatnih zubi, to su keramički zubi, a onda opet da li to treba ili ne treba uvoditi ili kako, mislim da to svakako treba imati i tu neki osjećaj za mjeru. Isto također pohvaljujemo i ovu činjenicu dopuna članka 102. da suci i bez njihove suglasnosti …/Govornik se ne razumije./… se mogu uputiti na rad u neki drugi istostupanjski sud koji sada nije udaljeniji.

neke granice. Ali isto također upravo zbog toga što je očito dobar pokazatelj da se broj predmeta smanjuje, ali da možda taj, da smanjenje broja predmeta na neki način je možda i poskupjelo i uopće da im, kod nas pravda skupa, treba razmišljati zapravo i možda pojačanju broja sudaca. Na kraju u Hrvatskoj postoje 4 pravna fakulteta koja prilično dobro proizvode ljude koji za taj posao, pa onda mislim da ni tu ne treba …/Govornik se ne razumije./… i sada šta je opet glavnica od milijun i nešto neriješeno ili nešto ispod milijon neriješenih, ali činjenica da svaki neriješeni slučaj zapravo …/Govornik se za sebe. Isto također dobro je da se dodaju ove točke oko tog, koje predstavljaju razloge za razrješenje predsjednika suda jer samim time odmah se postiže bolja zaštita funkcije koje se obavljaju, znači štiti se i dignitet i integritet institucije što je vrlo važna. Mi smo isto nedavno imali u medijima neku polemiku da li sudac smije kartati, pa vjerojatno smije, ali negdje privatno, ali opet ne bi trebalo da postane javna javna činjenica da se ne znam tu radi na nekim prostorima koje nisu, koje za takvu stvar nisu primjereni. Stoga upravo oni koji sude o tuđim postupcima isto također bilo bi dobro i sukladno civilizacijskim društvenim stečevinama da se oni također na jednak, odnosno da budu uzor u tom svom, u svom ovom ponašanju. Evo još kažem jedanputa klub HSLS-a će podržati ove izmjene i dopune Zakona o sudovima jer doista ih smatramo kao prilog upravo ovoj reformi pravosuđa za koji smo svjesni da se nije moguće je provesti preko noći, ali isto također nije dobro relativizirati uz te činjenice da se, da ne ide lako, nego to doista mora biti jedan od prioriteta između …/Govornik se ne razumije./… i ovoga Parlamenta i u ovom Parlamentu se doista ne treba kažem samo donositi zakone pod pritiskom javnosti, nego eto poneki puta biti i vizionarski raspoložen i ponuditi ona zakonska rješenja koja mogu da polože ispit vremena i za

podrazumijeva pojam imovine pretače u tvrdnju, a to naravno nije točno. Naime, nedvojbeno je da svaki knjigovođa zna šta podrazumijeva pojam imovine, svaki knjigovođa u svakoj firmi. Osim toga zastupnika Kramarića nepoznavanje zakona ne ispričava, a zakonom je definiran građansko-pravni pojam imovine, a upravo je riječ o tom pojmu i u ovom Zakonu i u Zakonu o sprečavanju sukoba

Klub HSS-a, poštovana zastupnika Ljubica Lalić. Izvolite. ovdje smo i izlaganja same ministrice, a i nekoliko puta je ponovljeno zapravo vidjeli da se radi o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, kako gospođa ministrica kaže neznatne izmjene i dopune i sada uistinu kad pogledamo te izmjene i dopune se odnose na imovinske kartice, upućivanje sudaca u drugi sud, razrješenje predsjednika suda i uistinu su to neznatne izmjene s time što uistinu treba pozdraviti uvođenje imovinskih kartica i to imovinskih kartica koje će biti javno obznanjene i dostupne svakom građaninu. Zbog čega to govorim? Govorim to na temelju iskustva, govorim to na temelju onoga što smo mogli pročitati u sredstvima javnog priopćavanja i još uvijek je vrlo svježe informiranje sredstava javnog priopćavanja koji su dali pregled vrlo čudnog načina stjecanja imovine jednoga suca koji je bio sudac na jednom Općinskom sudu sa primanjima kao i svaki drugi sudac. Međutim, stjecanje imovine i imovina kojom je on raspolagao je bila vrlo čudna. Takovi napisi u sredstvima javnog priopćavanja dakako da rađaju nepovjerenje građana u takove suce. Uvođenjem imovinskih kartica ukoliko te imovinske kartice uistinu budu bile pod nadzorom javnosti mislim da je to korist i za onaj najveći dio sudaca koji je čestit dio sudaca, moralan dio sudaca i kojima upravo ovakve pojedinačne afere i pojedinačne nerazjašnjenosti pojedinih slučajeva nanose štetu. te neznatne izmjene kako reče gospođa ministrica klub Hrvatske seljačke stranke će podržati. Međutim, gospođo ministrice Hrvatskoj ne trebaju neznatne izmjene zakona, Hrvatskoj trebaju korjenite promjene koje će sudbenu vlast učiniti efikasnom, brzom i pravednom i zbog toga u ovom dijelu u ime kluba Hrvatske seljačke stranke uz ovo što sam rekla da ćemo podržati te neznatne izmjene neću o tome govoriti, ali ću govoriti o problemu funkcioniranja pravne države u Republici Hrvatskoj kao o temeljnoj pretpostavci gospodarskog razvitka Republike Hrvatske, a to znači i boljeg života svakog građanina. Tijekom svih ovih sjednica i tijekom rasprava o cijelom nizu zakona, pa baš ako hoćete i izvještaja od od pučkog pravobranitelja ili izvješća od pučkog pravobranitelja do državnog odvjetnika itd., svugdje smo mogli pročitat konstataciju da u Hrvatskoj pravna država ne funkcionira. Ne funkcionira onako koliko je to potrebito i koliko je željeno radi pravne sigurnosti kako građana kao fizičkih osoba, tako i pravnih osoba. I dokle god postoji ta pravna nesigurnost mi ne možemo očekivat da će u Hrvatskoj doći do značajnijeg pomaka na temelju kojeg i iz kojeg će građanin moći bolje živjeti. Za funkcioniranje pravne države prije svega potrebna je stabilna zakonska regulativa. Međutim, mi svakodnevno donosimo izmjene i dopune zakona koje smo mijenjali prije par mjeseci. Pa sjetimo se ljetos smo imali izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju čije smo izmjene i dopune donijeli u 7. mjesecu i već na pravoj sjednici u 9. mjesecu smo donosili nove izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju. Evo sada smo donijeli Zakon o sudovima i nakon šest mjeseci donosimo izmjene i dopune Zakona o sudovima. I da ne ponavljam i da ne nabrajam koliko mi zapravo prečesto donosimo izmjene i dopune zakona, što svake izmjene i dopune zahtijevaju i novo vrijeme prilagođavanja implementiranja zakona u svakodnevni život. Dakako da u takvim prečestim izmjenama i dopunama zakona ne možemo imati stabilnu zakonsku regulativu i ne može se ukorijenit određena praksa koja će bit prihvatljiva za svakog građanina i za svaku pravnu osobu. pravne uspostave funkcioniranja pravne države svakako da je potreba iskorjenjenja korupcije. Neki će možda i odbijati, tvrdit će da nije tako loša slika glede korupcije, međutim gledajući mjesto Hrvatske na ljestvicama korupcije moramo se suglasit da je nedozvoljeno visok stupanj korupcije. Zašto je i iskorjenjenje korupcije pretpostavka funkcioniranja pravne države? Pa upravo zbog toga što korupcije ne poznaje ni političke boje ni pojedini status korupcija ulazi u svaki segment društva, pa baš ako hoćete i u sudbenu vlast. Iako su pojedini suci ponavljam pojedini suci a ako su skloni korupciji dakako da to rađa nepovjerenje, nepovjerenje dovodi do nesigurnosti i tu nema uspostave pravne države. Hrvatskoj dakle za funkcioniranje pravne države, jedan od osnovnih stupova je učinkovito i brzo sudstvo. To sudstvo i ti suci moraju bit prije svega stručni, nije dovoljno samo ispunit formalno pravne uvjete koji su zakonom propisani. Sudac mora bit i besprijekorno moralna osoba. On mora bit oličenje morala, poštenja i pravde u sredini u kojoj je on sudac. I zbog toga, upravo tome pitanju imenovanja sudaca, pitanju odgovornosti sudaca, pitanju razrješenja sudaca mora se poklonit posebita pažnja, jer imenovat suca koji će bit na sablazan svojim građanima, ma nije to nepovjerenje samo u tog suca nego i je to i nepovjerenje u kompletno u sveukupnu sudbenu vlast. Mi moramo imat sudbenu vlast koja će imat povjerenje, apsolutno povjerenje građana. Mi se nalazimo u vremenu u kojem je došlo do sveopće erozije moralnog poimanja, ljestvice moralnih vrijednosti. Jedan sustav je poremećen, jedan sustav je urušen, jedna ljestvica moralnih vrijednosti je urušena i srušena, druga nije izgrađena. Pa nedopustivo je. Pa nemoguće je da se u Hrvatskoj ne zna što je to imovina znatnije vrijednosti. Prva sablažnjavajuća izjava je bila onda kad smo nažalost danas od suca Ustavnog suda, onda nije bio sudac Ustavnog suda, dobili stav da novac nije imovina. I sad zamislite jednog pravnika koji tvrdi da novac nije imovina, imenuje se za ustavnog suca. Pa da li građani mogu imat povjerenje u takove ljude koji nemaju temeljno poimanje o tome što je to vrijednost? Ili ako hoćemo u novije vrijeme, imovinske kartice u svakom slučaju su poželjne, potrebite i osobno ih pozdravljam isto tako kao što ih pozdravlja i Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke. Međutim, u zadnje vrijeme vidimo da ni imovinska kartica nije zapravo evidencija stvarne imovine. Mi dolazimo i pitamo se šta je to znatnija vrijednost? Automobil koji vrijedi 10 tisuća eura, 15 tisuća eura, 20 tisuća eura ili 5 tisuća eura, obvezno se unosi u imovinsku karticu. A recimo sat od 28 tisuća eura on nije vrijednost i on se ne unosi. Pa dakle, kolege zastupnici. Dok imamo takvo poimanje ne možemo očekivat jer i suci se na koncu imenuju iz društva koje razmišlja na način kao što i vrednuje, na način kao što sam prikazala. reforma sudbene vlasti. Reforma sudbene vlasti koja polazi od reforme imenovanja sudaca, do reforme odgovornosti sudaca i razrješenja sudaca. Svojedobno s obzirom da u sudačkoj praksi odnosno u radu sa sudovima osobno nisam nikad bila sudac međutim, cijelog svog radnog vijeka sam radila isključivo sa sudovima jer sam predstavljala svoje poduzeće i zastupala svoje poduzeće. U to vrijeme je bilo imenovanje sudaca na određeno vrijeme i bome je bilo problematično, problematično je bilo itekako je sudac mislio kakve će odluke donosit jer bilo je upitno da li će bit ponovno imenovan. Ma ja pozdravljam, mi pozdravljamo i novi način imenovanja sudaca i smatramo da moraju bit nezavisni. Na sudbenu vlast ne može nitko utjecat. Ne može utjecat ni zakonodavna vlast, ne može utjecat ni izvršna vlast. Oni uistinu moraju bit nezavisni. Ali ta nezavisnost ne može se pretvarat u anarhiju. Ta nezavisnost ne može dovodit dotle masovnu predmeti leže u sudskim ladicama, da se čekaju zastare, da nema odgovornosti zato što su deseci ozbiljnih predmeta, ozbiljnih predmeta otišli u zastaru, ne može nam se dogodit da primjerice kao što smo imali slučaj sa onim sucem u Gospiću, da se ono što se po poimanju svih građana smatra silovanjem, da za njega to nije silovanje, koja je tu odgovornost? Dakako da sudstvo mora biti nezavisno i od politike, itekako. Politika svojom zlouporabom itekako zna usmjeravati donošenje odluka pojedinih sudaca. Međutim, da li mi danas imamo sudstvo nezavisno od politike. Ja bih željela polaskati sebi isto kao što i vi sebi biste željeli polaskati i reći da, mi smo novim sustavom oslobodili sudbenu vlast od utjecaja politike. Dragi kolege, pa nije to baš tako točno. Tko imenuje suce? Državno sudbeno vijeće. Tko imenuje Državno sudbeno vijeće? Pa mi ovdje voljom političke većine. O O čemu odlučuje Državno sudbeno vijeće? Pa o odgovornosti sudaca. Ajde kolege probajmo preispitati bez želje uplitanja u odlučivanje Državnog sudbenog vijeća koliko je stegovnih postupaka u Republici Hrvatskoj tih sudaca završilo na onakav način što je načelo pravde i poštenja i čuvanja digniteta i dostojanstva sudaca to očekivalo. Vrlo malo ili ništa. Dakako da su takove stvari dovele do toga da građani Republike Hrvatske ne misle da je sudbena vlast nezavisna, misle itekako da je pod utjecajem političke moći, trenutne političke opcije ili one opcije koja je u to vrijeme izvršila imenovanja. A znate, kad nešto nije nezavisno što bi moralo biti nezavisno, kad netko ne donosi odluke na temelju zakona i Ustava kako je to propisano nego na temelju trenutnih političkih interesa onda to ne može imati povjerenje građana, onda to rađa nesigurnost, onda tu nema pravne sigurnosti a sa nedostatkom pravne sigurnosti sasvim sigurno nema napretka. Ma mi možemo toliko u Hrvatskoj priželjkivati dolazak novih poduzetničkih ideja, mi toliko možemo priželjkivati nova ulaganja. Međutim, ako je temeljni problem u Hrvatskoj nemogućnost naplate, zbog nemogućnosti naplate i nelikvidnosti odlazak u stečaj brojnih pravnih subjekata a nemogućnost naplate je posljedica neučinkovite sudbene vlasti. Bilo je vremena kad se sporno potraživanje moglo riješiti i naplatiti u roku od 60 dana. Danas takvi sporovi traju godinama. E, kad neki poduzetnik zna da svoje potraživanje neće moći naplatiti ni sudskim putem, e tada nema hrabrosti za ulaganja a bez ulaganja nema novih radnih mjesta, a bez novih radnih mjesta nema plaće a bez plaće nema boljeg standarda. Gospođo ministrice, upravo na ovom tragu rasprave želimo ponovno Hrvatskoj nisu potrebne neznatne izmjene, Hrvatskoj su potrebne korjenite izmjene koje će dovesti i uspostaviti funkcioniranje pravne države kao osnovni preduvjet razvoja svekolikog društva i svih segmenata društva u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. U 10,45 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od deset minuta. Sad idemo na pojedinačnu raspravu. Prvi potpredsjednik doma poštovani zastupnik Mato Arlović. Izvolite. **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine predsjedniče, gospođo ministrice, poštovane kolegice i kolege! I ova dosadašnja rasprava u ime klubova pokazuje zapravo da je zrelo vrijeme da se u Hrvatskom saboru čim prije stavi točka dnevnog reda koja bi raspravljala zapravo opseg, sadržaj, doseg, potrebne reforme pravosuđa i mjere koje se već donose u kom smjeru osiguravaju tu reformu pravosuđa s jedne strane, i s druge strane o o stanju u pravosuđu i o mjestu i ulozi pravosuđa u Republici Hrvatskoj, osobito sa aspekta na kraju krajeva i funkcioniranja sudbene vlasti. bilo bi dobro da se jedna takva točka dnevnog reda čim prije pojavi, ne samo sa aspekta što to pokazuju naše vlastite potrebe, što su to pokazali zastupnici nego između ostaloga i zbog toga što je to jedan od zadataka koji stoji pred nama kao imperativ vezano za ostvarivanje svih reformi koje trebaju se stvoriti preduvjete da naše fizičke i pravne osobe zapravo žive u okolnostima koje su slične i kompatibilne sa okolnostima koje važe u zemljama Drugo pitanje koje bi htio posebice naznačiti a koje nažalost ni ovim izmjenama i dopunama Zakona o sudovima nije obuhvaćeno a moram ga naznačiti jer ga svaki puta spomenem kad se raspravlja o sudovima. To je pitanje potrebe zapravo da se zakonima o sudovima definitivno drugačije postavi pitanje ili preupita pitanje upravnog suda i sudišta. Htjeli mi ili ne htjeli priznati ogroman broj predmeta proizlazi iz činjenice da je još preveliki utjecaj države u velikoj sferi društvenih odnosa u kojima se praktički izdaju u krajnjoj liniji upravni akti ali nažalost naš upravni sud nema prvi i drugi stupanj i vrijeme je razmotriti da li bi bilo dobro da se možda po prirodnim regijama osnuju u prvom stupnju upravni sudovi i naravno na razini na Republike Hrvatske upravni sud koji bi u drugom stupnju sudio. Drugo, koji bi time otvorio mogućnost da pretežit osim kontrole zakonitosti akata i upravnih akata se zapravo bavi i u meritumu da rješava ovaj čitav niz pitanja. Naime, vidi se da se u upravnim sporovima najčešće na upravnom sudu ipak donosi odluka koja vraća na ponovno postupanje. I tu imamo začarani krug koji zapravo odugovlači mogućnost ostvarivanja i zaštite prava kako građanina tako fizičke i pravne osobe i u tom pogledu bi bilo dobro razmotriti tu situaciju za neku od slijedećih izmjena. sada, dopustite da ove nazovimo male izmjene kako to većina zastupnika okarakterizira ipak malo prokomentiramo i iznesemo svoje vlastito Dobro je da se mijenja i dopunjava članak 97. koji uvodi obavezu sucima i do sada imenovanim sucima koji su imenovani prije stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o sudovima iz 1995. da moraju prijaviti svoju imovinu. Ali meni nikako nije jasno zbog čega za to treba tri mjeseca, stvarno mi nije jasno. Ja mislim da je to najduži rok od 30 dana, praktički to je rok odmah najduže u roku od 30 dana svi oni mogu prijaviti svoju imovinu u imovinsku karticu i naravno deponirati je na nadležnom mjestu. Uostalom, praksa tako već postoji u odnosu na novoimenovane suce, prema tome ništa se novo ne dešava i taj rok od tri mjeseca stvarno zapravo smeta i sve one druge koji su u istoj situaciji da ta pitanja moraju raditi. Druga moja primjedba bez obzira na dobru ideju da se omogući da se i sudac može privremeno uputiti na rad i bez svoje suglasnosti u drugi sud koji je udaljen od 50 kilometara je vezana za vrijeme. Znate dvije godine je jako puno. Jako puno. I u takvoj situaciji po mom dubokom uvjerenju godinu dana je maksimalno dovoljno. Ako je to tako da je potrebno suce slati više od godinu dana do dvije godine na privremeni rad, onda mi moramo otvoriti raspravu o nečemu drugom a ne o pitanju o tome da li ili ne privremeno rasporediti suca na takav posao. Mi moramo otvoriti raspravu o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima sa aspekta, organizacionog aspekta da li naša organizacija sudova zadovoljava potrebe za suđenje u Republici jer jednostavno to moramo napokon raščistiti. Mi moramo raščistiti zapravo šta je to sa glavnim gradom, šta je to poglavito Općinskim sudom u Gradu u Gradu Zagrebu i da li on može kao Palača pravde pokriti sve potrebe ili bi trebalo možda raspraviti da se eventualno osnuju i novi sudovi po kvartovima u Gradu Zagrebu koji bi srazmjerno broju stanovnika i broju predmeta obavljali ova pitanja, odnosno suđenje na kvalitetan način. Na drugu primjedbu koju bi morao iskazati, meni je neprihvatljivo stanje koje se predviđa člankom 7. a vezano uz izmjenu članka 116. oko tzv. v.d. obavljanja funkcije predsjednika suda. Naime do sada je to bilo šest mjeseci, a sada se predlaže da se to briše. To praktički se uvodi element trajnosti obavljanja takve funkcije. Ja moram reći da u takvoj situaciji koliko god mi to htjeli ili ne htjeli, kada imate privremenog čelnog čovjeka u isto vrijeme se vode fine one sitne igre, a pogotovo u pravosuđu i u drugim institucijama sličnog tipa oko mogućih kadrovskih rješenja tko će popuniti to mjesto. Da li će onaj koji je privremeno imenovan to ostaviti ili neće, a to tako htjeli mi ili ne htjeli priznati, trpi posao. I ovdje je odgovornost na ministarstvu. Ja osobno mislim da eventualno ako baš u iznimnim slučajevima, bilo je takvih situacija da se može raspravljati, možemo eventualno produžiti ovih šest mjeseci na godinu dana, ali u roku od godinu dana ja mislim da jednostavno ne postoje razlozi a da se u roku od godinu dana ne pokrije i ne imenuje predsjednika bilo kojeg suda u Republici Hrvatskoj koji to treba riješiti naravno kada je u pitanju ovo ministarstvo. I mislim da to treba riješiti iz nekoliko razloga, zbog kvalitete organizacije rada, zbog efikasnosti suda i zbog izbjegavanja ovih ako smijem tako reći, unutrašnjih grupašenja zbog ostvarivanja kadrovske politike, na kraju krajeva i zbog interesa koji se veže uz tu osobu. Koliko god mi to ne htjeli priznati, ali zapravo je to objektivno prisutna. Naravno mene interesira još jedna stvar koja je dosta interesantna i ja bih volio da se to i tako prihvati, a vezana je uz članak 8. gdje se kaže da se dodaje zapravo novi stavak, gdje se kaže da odredbe ovog zakona se koje se odnose na suce shodno se primjenjuje na suce porotnike ako zakonom drugačije nije određeno. S obzirom da zakonom drugačije nije određeno, meni se čini da je prihvaćena ideja da svi suci porotnici koji će biti imenovani za suce porotnike također moraju pirjavljivati svoju imovinu. Postavlja se pitanje da li će to imati negativne posljedice za moguću kandidaturu u odnosu na kvalitete s obzirom da ima ljudi koji ne žele da javnosti bude prikazana njihova imovina, a stručni su i kvalitetni i trebaju biti prisutni, o moralnom dijelu uopće ne želim komentirati, mogu biti u tom dijelu. Prema tome, ovdje se dodatno otvara pitanje da li je i to se obuhvatilo. Ako se to jeste obuhvatilo onda je to generalno načelno, ali se onda otvara i pitanje zapravo da li i u nekim drugim segmentima izvršne i zakonodavne vlasti gdje se javljaju vanjski članovi u radu bilo kroz savjetodavna tijela, bilo recimo u Parlamentu kod nas kao članovi odbora Parlamenta koji mogu raspravljati o svim pitanjima, ali da li bi se i za njih moralo propisati da moraju prijaviti svoju imovinu u odnosu i način njihova stjecanja, pa naravno promjene te stjecanja vezano uz taj mandat iz jednostavnog razloga da se zapravo može prepitati mogućnost sukoba interesa koji u tom segmentu moguće da se također pojavi. Kod članka 5. vezano za stavak 1., točku 1. stavka 1. gdje se predlaže da je sljedeće. Kad se u postupku nadzora nad obavljanjem poslova sudske uprave utvrde nezakonito i nepravilnost u obavljanju … sudske uprave koje štete redovnom i pravilnom obavljanju poslova i funkcioniranju suda. Znate ove nepravilnosti bi trebalo malo konkretizirati. Svaka nezakonitost će sigurno štetiti između ostaloga pravilnom obavljanju posla, ali kada su u pitanju neke nepravilnosti one mogu imati određenog utjecaja na odnose u sudu itd. Međutim morali bi vidjeti koje su to u smislu ovog zakona nepravilnosti takvog karaktera da će sasvim sigurno biti potrebno da predsjednik suda mora dati ostavku, odnosno mora biti razriješen. Zašto to govorim? Zato što ima čitav niz nepravilnosti koje se mogu javiti bez mogućnosti utjecaja i kontrole predsjednika jer i on naknadno sazna s obzirom na rad pravosudne uprave i u tom pogledu trebalo bi ipak to malo konkretizirati da se zapravo otvori i njemu mogućnost da kvalitetnije kontrolira pravosudnu upravu kojoj bi morao biti na čelu. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Emil Tomljanović. Hvala gospodine predsjedniče. Uvažena gospođo ministrice, kolegice i kolege. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima kao konačni prijedlog treba podržati i to ne samo vezano za one zakonske institute koji se samim prijedlogom definiraju i razrađuju već i u odnosu na prihvaćene primjedbe zastupnika koje su iznijete tijekom rasprave o prijedlogu Zakona u prvom čitanju. Naime, predlagatelj je, a što smatram izuzetno bitnim naglasiti, intervenirao na predložena zakonska rješenja i to na idući način. Dakle prvo, određeno je vrijeme na koje sudac može biti privremeno upućen na rad u drugi sud istog stupnja, dakle najduže na vrijeme od dvije godine. Ne dvije godine nego najduže na vrijeme od dvije godine. Drugo, predsjednik suda može se razriješiti dužnosti kada se u postupku nadzora nad obavljanjem poslova sudske uprave utvrdi da nezakonitosti i nepravilnosti u obavljanju poslova sudske uprave štete redovnom i pravilnom obavljanju poslova i funkcioniranju suda, kada predsjednik suda nije podnio zahtjev za pokretanje stegovnog postupka zbog počinjenog stegovnog djela i kada je povrijedio načelo neovisnosti suca u suđenju. Ovdje valja istaknuti i to da je ovom izmjenom posebno utvrđeno da će predsjednik suda biti razriješen dužnosti kada je svojim ponašanjem nanio štetu ugledu suda ili sudačkoj dužnosti, odnosno kada je privremeno udaljen od sudačke dužnosti. Nadalje, uistinu se radi o odredbi koja zapravo pojašnjava način a imamo je u naravno predloženim izmjenama zakona, konstituiranja sudačkih vijeća u odnosu na stupanje na snagu ovog zakona. Naime po odredbama Zakona o sudovima osnovat će se nova sudačka vijeća i to u roku od 4 mjeseca od stupanja na snagu ovog zakona, a konstituiranjem novih sudačkih vijeća zapravo prestaje mandat članovima dosadašnjih ili sadačkih sudačkih vijeća. U odnosu na predložene institute koji se sada normiraju dakle razrađuju ovim zakonom. Treba kazati i to da ih možemo sistematizirati na idući način. Dakle u prvom redu obveza podnošenja izvješća o imovini i to za sve suce zatim obveza konstituiranja što sam već i spomenuo sudačkih vijeća i naravno određivanje roka za privremeno raspoređivanje sudaca te nepropisivanje roka za imenovanje predsjednika suda odnosno brisanjem onog roka od 6 mjeseci. Postojećim zakonskim rješenjem propisana je obveza podastiranja izvješća imovine odnosno imenovanih sudaca o njihovoj imovini ali ta obveza odnosila se samo za suce koji će stupiti ili su stupili na dužnost nakon stupanja na snagu zakona. Pojednostavljeno ta obveza nije se odnosila na sve suce čime se nije postigla svrha predloženih zakonskih rješenja. Novim rješenjem svi suci dužni su podnijeti Ministarstvu pravosuđa ne samo izvješće o svojoj imovini nego izvješće o stalnim prihodima i imovini svog bračnih drugova, bračnog druga i imovini svoje malodobne djece. Kao i obvezu podnošenja izvješća po prestanku obnašanja sudačke dužnosti. U situacijama kada se tijekom obnašanja dužnosti je došlo do tih promjena dužnosti, bitnih promjena u imovini podastiranje izvješća je obvezno istekom kalendarske godine u kojoj je ta promjena i nastala. Zaključno ovu obvezu dužni su izvršiti svi suci naravno i oni koji su stupili na dužnost prije donošenja ovog zakona i taj rok je određen, rok od tri mjeseca koji se računa od dana stupanja na snagu predloženog zakona. svemu izloženom a i srži ili biti onoga što smo imali prilike čuti do sada u raspravama radi se o malim promjenama ili malog broja zakonskih instituta ali koje ja ocjenjujem vrlo bitnim i u biti svi koji su i do sad raspravljali sa tim institutima se slažu da ih upravo treba bezrezervno podržati i da oni trebaju postati sastavni dio Zakona o sudovima. S tim i zaključujem svoju raspravu naravno uz apsolutnu potporu svim ovim novopredloženim zakonskim rješenjima i institutima koji će postati sastavni dio Zakona o sudovima. Hvala. Hvala. Poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče, poštovana gospođo ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege. Nije prošla ni godina dana, evo ponovo je na redu rasprava Zakona o sudovima odnosno Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima a prije svega zbog toga što evo i sam predlagač je uvidio da oni koji su prigovarali činjenici da u Prijedlogu zakona nedostaje mogućnost da svi suci pokažu i prijave svoju imovinu odnosno da ta kartica bude obvezna za sve suce a ne samo za novoimenovane suce. Evo sada to uviđa nakon toliko vremena i sam predlagač. Naime više puta je ovdje istaknuto da se radi o malim promjenama. Ima nekoliko samo članaka ovaj zakon. Ali ja ne bih rekla baš da se radi o malim promjenama pa i čak da se radi o malim promjenama svaka takva jedna promjena navlastito kad se tiče funkcioniranja i brzine rada sudova i njihove osnovne ustavne i zakonske zadaće jeste upravo dakle efikasnosti i brzine postupanja. Zbog toga evo vidite sam predlagač i druga, druge grane vlasti kao što je to izvršna koja predlaže i mi ovdje kao zakonodavna ne bi trebali biti benevolentni kod ovih nekih rokova koji se ovdje u svakom pojedinom gotovo članku produljuju. Za to nema nikakvog opravdanja. Jer vjerujem da je svaka, svaki prijedlog postojećih izmjena koji regulira ustrojstvo i postupanje sudova i onih zakona koje oni primjenjuju treba upravo ići u tom cilju. Brzine i efikasnosti. Zato odmah prigovaram, što je već bilo ovdje istaknuto čemu to, zbog čega to suci koji su ranije imenovani treba im 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona da podnesu izvješće o svojoj imovini. Za to nema nikakvog, nikakvog A na kraju krajeva dovodi ne, u jedan drugačiji položaj bez ikakvog kažem, ponavljam razloga u odnosu na druge suce i njihovu obvezu i ostale dužnosnike. Jedan rok od 15 dana primjeren, savršeno primjeren rok. Na kraju krajeva na takav način se i sudbena vlast privikava i na one već skraćene rokove i kod donošenja i otpremanja odluke koje smo donijeli u izmjenama postupovnih zakona. Jer ako stavite rok od 3 mjeseca vrlo je izgledno da čak netko i zaboravi na ovakvu obvezu. Jer kad je rok predugačko i predugo označen onda dovodi u opasnost da ne bude uopće ispoštovan. To na kraju krajeva i praksa, navlastito sudska praksa o tome svjedoči. tad odnosno prihvaćen prijedlog Kluba SDP-a nego je i odbijen zakonski prijedlog koji je Klub SDP-a netom što je uočeno i u tumačenju koje je i dala sama ministrica da se to odnosi samo za novonastale suce. Dakle i kad je bilo sasvim jasno da to ne stvara za obvezu podnošenja imovinskih kartica od strane ranije izabranih sudaca odnosno imenovanih sudaca predlagač odnosno i saborska većina odbili su naš saborski prijedlog. Ali ovo ne govorim zato da bi se sada vraćali i trošili vrijeme zbog toga eto i zbog neke povrijeđene taštine zašto je naš dobar zakonski prijedlog bio odbijen nego zato da se to više ne bi ubuduće događalo jer od toga štete imaju oni koji primjenjuju tj. i sudbena vlast a onda na kraju krajeva i građani. To govorim zbog toga da svaki dobar prijedlog koji dođe bilo koje strane treba uvažiti ukoliko imamo dakle ozbiljnu onu volju, a mislim da nam je zajednički cilj brzina i efikasnost postupanja na vlastito sudbene vlasti. Odredba koja se tiče premještaja sudaca vrlo je značajna odredba. Ona je mala ali je značajna jer na neki način odstupa ali sasvim opravdano, slažem se s njom od Montrealske konvencije o nepovredivosti sudaca koja govori i o nepokretnosti sudaca odnosno nepremjestivosti Međutim, s obzirom na situaciju u kojoj se pravosuđe i dan danas nalazi svakako da je potrebno i da se može omogućiti da sudac privremeno bude upućen na rad i bez svoje suglasnosti u sud i ne mora to biti istog stupnja. Mi smo imali i ranije zakonska rješenja koja su, po propisima koja su vrijedila u Republici Hrvatskoj, da kad se pojavi nekakav zaostatak na bližem sudu tada su uskakali ne samo kolege, drugi suci nego i neposredno višeg suda. Naravno da su imali onda plaću županijskog suca, tada Okružnog suda, ali dok se to stanje jedno koje bi bilo izvanredno zbog naročito nekog novog priliva ili zbog kompliciranosti nekih predmeta koji su se pojavili u nižem sudu ili okolnim sudovima i na takav način interventno se reagiralo. I to bi trebalo i učiniti da se to omogući i sucima višeg suda, jer kažem takvo jedno pozitivno iskustvo koje je preveniralo onda zaostatke treba onda koristiti. Na žalost, devedesetih godina ta dobra odredba je bila odbačena, ona je sada jako potrebna. Evo ona se sada tim, ovim prijedlogom izmjena i uvodi. Ali kažem, nema nikakve zapreke da se ne omogući i sucima Županijskog suda koji počesto pogotovo i na vlastito u građanskim predmetima sude u vijeću, ne vide više taj kontakt pa i njima i ta praksa koju su i ranije imali kao suci nižeg suda dobro dođe, a da ne govorimo njihovo iskustvo koje onda dobro dođe u rješavanju tih zaostalih predmeta na pojedinim sudovima. Svakako da je upitan ovaj rok od dvije godine. Ali možda bi on bio u nekoj normalnijoj situaciji. Ali još uvijek dok je veliki broj zaostataka, ali nisu nama toliko predmeti zaostali predmeti nego i dalje je najveći problem Hrvatska o tome malo tko govori problem nadolazećih predmeta. Ali to nije problem samo pravosuđa odnosno najmanje je to problem pravosuđa, nadolazeći predmeti. Jer u jednoj zemlji koja ima pet milijuna, niti pet milijuna stanovnika, 4 i pol milijuna stanovnika da godišnje ima priliv na sudu od milijun i osamsto sada već tisuća predmeta. Pa to onda nešto sa funkcioniranjem čitave države i svih grana vlasti nije u redu i nema pravosudnog sustava koji može apsorbirati taj nadolazeći priliv. Svugdje u svijetu pravosuđe je zamišljeno kao ultima ratio pravnog poretka. Tamo idu ekscesi. Pravosuđe mora rješavati slučajeve, a ne društvene odnose. Ali ono rješava društvene odnose, jer to je sama činjenica i to se pokazuje koliko broj predmeta je stalno na sudovima, a to ne jenjava. I dakle koliko god mi ubrzavamo zakone, odnosno donosimo zakone kojima će pojednostaviti proceduru, kojima ćemo rasteretiti neki broj, odnosno neke vrste predmeta da ne dolaze uopće kroz sudove. Ali tako veliki broj je alarmantan da se svaka grana vlasti na vlastito izvršna zamisli što je to i zašto toliki broj predmeta pred sudovima. Ono je dobra slika da ostale grane na vlastito uprava ne funkcionira. Za pohvaliti je ovu odredbu gdje se precizira kada će predsjednik biti predsjednik suda biti razriješen dužnosti. Dobro je poznato da se predsjednik suda ne želi zamjerati svojim kolegama sucima koji u pravilu i odlučuju o praktički o njegovom imenovanju jer daju mišljenje i to je onda logično jedan oportunistički stav. Ali njega treba ohrabriti, ali ohrabriti ga onda i sa donošenjem ne kaučuk normi nego izričitim normama kada on to mora postupati, kad nije u njegovoj ocjeni hoće li on nekog suca procesuirati ili neće, nego kad jednostavno po sili zakona on to mora i kad to nije prepušteno njegovoj vrijednosti i ocjeni. Zato je dobro ovdje određeno kada ne podnese zahtjev, ranije je stajalo kada ne podnosi zahtjeve, pa se onda postavlja pitanje koliko to zahtjeva ne treba podnijeti da bi bio razriješen. Ali na tom tragu rješenja da će biti razriješen predsjednik suda kad ne podnese zahtjev za pokretanje postupka zbog počinjenog stegovnog djela za suca treba jednako i na istom tragu riješiti točku jedan Dakle, kad se u postupku nadzora nad obavljenim poslovima sudske uprave ne utvrde nezakonitosti i nepravilnosti, nego nezakonitost i nepravilnost i kada ne raspoređuje predmete, ne predmete nego dovoljno je da jedan predmet ne podnese po redu onako kako je bilo. Na takav način kažem vodimo računa i discipliniramo onda sve učesnike koji moraju doprinijeti ovom zajedničkom cilju. I sudačka vijeća. Možda još samo jednu rečenicu. Jako je važno i napomenuti da sudačka vijeća ne ispunjavaju svoju dužnost i ne vrše i ne daju mišljenje i onda blokiraju rad samog ministarstva koji onda ne može imenovati predsjednika suda, pa onda niti predložiti dalje Državnom sudbenom vijeću imenovanje sudaca. I umjesto da sada ovdje, ovdje bih zato predložila da se Sudačkom vijeću da se dade ne samo rok nego i sankcija da predsjednik suda je ovlašten i dužan raspustiti takvo sudačko vijeće koje može mjesecima, a to je bilo u praksi mjesecima nisu davali mišljenje, a ne da u članku 7. još to vrijeme zbog toga postoji i imenuje ministrica vršitelja dužnosti. Dakle, zbog toga još mi na neki način favoriziramo tu situaciju jer mu produljujemo vrijeme od 6 mjeseci. članak 7. treba izbrisati nek ostaje postojeće rješenje ali u članku 11. staviti sankcije za Sudačko vijeće koje neće da postupa po zakonu i u određenom roku ne daje svoje mišljenje. Dakle, ovlast da ga predsjednik suda odnosno ministrica razriješi. Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovane predstavnice Vlade. Naime, u ime Kluba sam govorio o prijedlogu zakona a u svojoj osobnoj raspravi želim se osvrnuti samo na odredbu članka 2. prijedloga zakona. Zašto? Pa najprije zbog jednog apsurda. Naime, Vlada predlaže u ovom zakonu jednu pravnu formulaciju, a na javnoj sjednici raspravlja o tom pojmu i iskazuje da taj pojam za nju nije razumljiv. Dakle, radi se o zahtjevu Vlade u prijedlogu ovog zakona da suci dužnosnici podnesu svoje izvješće o kojem je Vlada kod jednog slučaja javno raspravljala da ne zna sadržaj tog pojma. Drugo što želim ukazati ovako definirana obveza da suci podnesu izvješće u stvari moram reći da je to pokušaj ili alibi za antikorupcijsko djelovanje vezano za prijavljivanje imovinske kartice. Zašto? Zato što u prijedlogu zakona nema obveze suca dužnosnika da na dan kad prijavljuje karticu istodobno da i izjavu o načinu stjecanja te imovine, načinu stjecanja te imovine i da se ta imovina može objaviti. Drugo iz samog prijedloga zakona nema ni svrhe ni cilja utvrđenog zakonom zašto se formira zbirka isprava o osobnim podacima sudaca dužnosnika. Iz pravnog standarda, iz demokratske prakse Republike Hrvatske podnošene izvješćaje osobna obveza gdje se radi o izvješću kojom dužnosnik, sudac kvalificira vlastito privatno-pravno stanje, a povodom obnašanja javne dužnosti, ili sada povodom obveze i zakona koja je odrađena tim zakonom. Zbog toga i ukazujem na nedostatak određenosti te obveze. Sintagma kojom zakon propisuje obvezu sucu podnošenje izvješća o podacima i imovini govori o imovini u građansko-pravnom smislu, dakle o imovinskim pravima je obveza jednog nositelja, u konkretnom slučaju suca dužnosnika ne razdvajajući pri tome pojedine dijelove imovine koji u građansko-pravnom smislu, koja je u građansko-pravnom smislu uvijek jedinstvena. Ni jedan dio dužnosnikove imovine nije a priori irelevantan sa stajališta bilo sukoba interesa, bilo koruptivnosti dužnosnika. Imovina i male vrijednosti za pojam koje u Hrvatskoj znači malu vrijednost može biti uzrokom ovisnosti dužnosnika. A može biti i uzrok korumpiranosti dužnosnika pa i suca. Prema tome ne postoji ni kvalitetna ni kvantitetna granica između, granica imovine dužnosnika ni u pogledu njezina sadržaja ni u pogledu njezine vrijednosti ispod koje bi beziznimno prestajala obveza suca, odnosno dužnosnika na njezino prijavljivanje. Osim toga želim reći da je obveza prijavljivanja imovine osobna stvar, osobna obveza dužnosnika i suca zakonom propisana i nije obveza ni Sabora ni Vlade ni jednog drugog tijela da to nadomjesti, tu Dakle, osobna obveza je dužnosnika da prijavi svoju imovinu, imovinu bračnog druga i malodobne djece. A ciljevi i svrha te prijave je podnošenje izvještaja o stanju svoje imovine na dan stupanja, a sada na dan stupanja na snagu ovog zakona i formiranje zbirke isprava u koju će javnost moći imati uvid. Jer i nije propisana druga sankcija u ovom zakonu ni jedna sankcija nije ukoliko bi bila prijava podnešena na neispravan ili netočan način. Drugo, dužnosnik sam temeljem političke i zakonske odgovornosti, ovdje doduše nema zakonske, predviđene zakonske odgovornosti, i vlastite vjerodostojnosti, dakle osobne etike kojom se prema odredbama ovog članka dužan podnijeti izvješće procjenjuje i ocjenjuje ta vjerodostojnost upravo ponošeći svoje izvješće javnosti. Ovako predloženo rješenje daje mogućnost manipulacije imovinskim karticama. Čak omogućuje zloupotrebu ministarstva prema pojedinom sucu Moglo bi, ali nećemo sada špekulirati, ako to nije javno objavljeno u roku koji odredi zakon, a izvan zakona ne može biti obveza stvarana nikakvih aktom ili pravilnikom ministarstva za ovakve stvari moglo bi to biti uzrok da se pojedini suci mogu ucijeniti. Naravno to je hipotetično, to je hipoteza, ali zašto je ne bismo predvidjeli kad donosimo zakon. U tom smislu smatram da je najmanje što možemo učiniti ako ćemo donijeti zakon u predloženom obliku da se obveže da sudac mora dati izjavu da je, da su svi podaci dostupni javnosti i da je ministarstvo dužno u roku kojem mislimo da je to primjereno objaviti te imovinske kartice ili ih dostaviti, omogućiti dostupnim javnosti. I treće što mislim da bi bilo dobro. Da imovinske kartice sređuje ovlaštena osoba. Možda čak da je, ovlaštenu osobu odredi Sabor. Hvala lijepo. Kapraljević. Izvolite. **Kapraljević, Antun (HNS)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa evo ja ću jednako kao i kolega Leko pričati samo o jednom članku ovih izmjena, a to je o imovinskom karticama da pojednostavim. Ovakve Ovakve imovinske kartice kakve se pokušava uvesti sucima i način na koji se to pokušava uvesti to je totalno bez veze. Nikakvog smisla, nikakve pameti u tome nema. Ako će oni na početku svog mandata da dam bitne promjene i na kraju svog mandata ispuniti karticu, dati je nekom tko ju ni pogledat neće ili ju staviti u nekakvu ladicu ili ju baciti kroz prozor potpuno je jednako, potpuno je jednako. U ovom slučaju ne postoji čak ni osnovna stvar, a to je sud javnosti. Da te kartice se objave javno. Ne znam uopće koja je svrha i ne znam zašto tolika pompa oko nečega što nema apsolutno nikakvu svrhu. Imovinske kartice ionakve kakve su uvedene za državne dužnosnike, ako nisu spojene zajedno sa poreznim karticama ne znače ništa. Onu glupost koju smo napravili u Zakonu o sukobu interesa gdje smo rekli da svatko od dužnosnika treba predati svoju poreznu karticu i da ona nije javna nije urodilo nikakvim plodom i nikakvom svrhom jer porezna uprava za nas vrlo dobro vodi evidenciju o svim našim prihodima. Porezna uprava zna vrlo dobro i koji su naši rashodi. Porezna uprava jedino ne zna stanje naše imovine. Kad bi porezna uprava imala i stanje naše imovine onda se ne bi dešavali "Cvikovi" i razno razni drugi, taj Cvik i njegova ekipa koji su sad priznali, ustvari našlo im se 3 milijuna kuna, a ustvari pitanje, 3 našli, barem šest sakrili, gdje su kupovali kuće, garaže, automobile i ne znam šta sve ne. Nikad nisu vjerojatno u poreskoj kartici imali ništa u prihodima. U rashodima su vjerojatno platili porez na tu imovinu koju su kupili, znači na kuću, garažu ili ne znam šta, ali nitko od njih na prihodima nije imao ništa. I ono što je kolega Vuljanić rekao, kod nas se građani boje policije, a trebali bi se bojati poreznika. I ako mi donesemo ovakve kartice, kud su suci zaštićeni ko' lički medvjedi, sad im još ne uvodimo ni sud javnosti o njihovoj imovini. Recite mi uopće koja je svrha, napisat će ima kuću, ima stan, na kraju mandata će napisati ima pet kuća, ima stan. Znamo dobro kolike prihode je imao, dužnosnik je, ima svoju plaću po kojoj je to stekao. Znamo dobro na koji način je došao do tih novca, znači svojom plaćom, jer vjerujem da se ne može baviti ničim drugim, ne može fušarit. Znači ima svoje prihode i od tih prihoda kada plati porez može kupiti samo to i to. Šta ako je kupio više! Da li će to netko provjeravati? Nitko. Ako to nitko neće provjeravati, pa šta im uvodimo, imovinske kartice, dižemo ovakvu buku, a koriste nikakve. Čak i ovakve, čak i s ovim ovlastima koje ima Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, one su praktički svedene na ništa. A na ovaj način, to je totalna glupost. Totalna glupost jer mi znamo jednog dužnosnika koji je bio dužnosnik od 93. ili ne znam koje godine, koji u satovima ima vrijednost 150 tisuća eura. Samo za satove je trebao raditi najmanje četiri godine i 2 mjeseca, da ništa drugo nije kupio. Nitko to ne kontrolira, nitko ne pita, pa zašto onda uvodimo nešto što uopće nema smisla. I još pogotovo zašto dižemo buku oko nečega što neće promijeniti apsolutno ništa. Pokušajmo, ustvari napravimo, dajmo ovlasti Poreskoj upravi da usporedi prihode, rashode sa imovinom. Evo kolega Lesar predlaže da se to zove imovinsko-poreske kartice i u kojima ćemo vidjeti koliko smo zaradili, koliko smo platili poreza i šta smo kupili i da li smo do tog novca došli legalno ili smo ga ukrali. I ne treba nam onda ni hvatanje nekakvih dilera, zelenaša, reketare ili ne znam kako se sve zovu, pitati ćemo ih samo gospodo kako ste došli do tih novaca. Da li ste došli legalno do novaca ili ste ih ukrali.

to je i netočno, ali čini mi se i prilično grubo zapravo rečeno, jer zaštita koju imaju naši suci zapravo nije ništa drugačija nego zaštita koju imaju suci u drugim demokratskim zemljama, a ovo je prilično grubo jer znate ako se sjetimo prije nekoliko godina one tragedije u Palači pravde i ako znam da niste na to mislili, samo vam hoću reći da se radi o profesiji koja vrlo često može biti izložena i ovakvom stradanju kakvo je bilo. Zato mislim da je ova vaša

Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospođe i gospodo zastupnici, pa evo ja kao prvo zahvaljujem na ovoj obimnom raspravi o ovom Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima. Bilo je prijedloga koji su ovdje se iskristalizirali u raspravi, ja očekujem i neke amandmane koji će biti podnijeti da bismo mogli eventualno korigirati ovaj prijedlog. Osvrnula bih se najprije na primjedbu, ja jesam rekla da su ovo neznatne, odnosno obimom male izmjene, ali naravno da su Hrvatskoj potrebne korjenite, korijeniti zahvati u sferi pravosuđa, a i u drugim sferama života ove države što hrvatska Vlada je radila u svom mandatu i dalje radi pa tako i u pravosuđu upravo ovdje je prihvaćena strategija reforme pravosuđa i mislim da je i dobar prijedlog da se možda ovdje otvori jedna tematska rasprava o dosezima i provedbi Strategije reforme pravosuđa koja je donijeta krajem 2005. godine. Dakle ovaj zakon danas rješava, jer u sferi ustroja nadležnosti i organizacije sudova donijete su temeljite promjene i odredbe donošenjem osnovnoga zakona u prosincu 2005. godine. sada godinu dana njegove primjene uočene su neke dvojbe i ove izmjene i dopune se odnose zapravo na nomotehničko uređenje onih pitanja koja su pokazana dvojbenim u njihovoj primjeni. Naravno da je volja predlagatelja zakona i u prosincu 2005. bila, intencija jest bila da svi suci podnesu prijavu svoje imovine, dakle tzv. imovinsku karticu. Ali očito je došlo do jedne nomotehničke nespretnosti kod pisanja zakona. Ja sam pregledala amandmane na konačan tekst prijedloga Zakona o sudovima 2005. nije bilo niti jednog amandmana u tome smislu. Rasprava se o tim karticama, u javnosti je počela rasprava nakon stupanja na snagu zakona kada je jedan dio pravnih tumačenja bio da se oni mogu odnositi i na već imenovane suce. Jedan dio tumačenja je bilo da bi se radilo o retroaktivnoj primjeni, jer je prošlo 30 dana od njihovog stupanja na dužnost i stoga smo, ja smatram da je trebalo urediti taj tekst da bi nedvojbeno proizlazilo da se ta odredba primjenjuje na sve suce i one nove, a i one koji su zatečeni na dužnosti u vrijeme stupanja na snagu ovoga zakona. Da li je rok od tri mjeseca dug ili ne, ja bih čak prihvatila i kraći rok, ali čime smo se rukovodili. Rukovodili smo se time da ima u Hrvatskoj otprilike 1900 sudaca, da je sankcija neisplata neisplata plaće ukoliko ne podnesu u roku imovinsku karticu i da bismo mogli voditi evidenciju od 1900 sudaca da li su podnesene, da je to jedan objektivno realan rok, premda osobno nemam ništa protiv niti roka od 30 dana, ukoliko bude amandmana mi ćemo prihvatiti. Što se tiče tajnosti i javnosti oni zakonom nisu određeni niti da su tajni, niti da su javni, što znači bit će u Ministarstvu pravosuđa pohranjene imovinske kartice sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Prema tome zakonu će oni biti dostupni ili neće, neće biti dostupni. Nadalje, bilo je vrlo oštar prigovor da Vlada predlaže nešto što ni sama ne zna što je, što se vidi iz njenih upita. Ja bih rekla da Vlada vrlo dobro zna i mi dužnosnici vrlo dobro znamo šta je imovina. Imovina po definiciji je, su nekretnine, pokretnine, prava prava i obveze. Prema tome, znamo jednako tako dobro da su sve pokretnine imovina. Ali smo možda dovedeni mi svi u neku, a rekla bih možda malu zabludu naputkom za ispunjavanje obrasca i samom obrascem. Naime, Zakon je o sprječavanju sukobu interesa, a stipulaciju toga Zakona je prenio i ovaj Zakon o sudovima i Zakon o Državnom odvjetništvu u pogledu imovinskih kartica. Zašto? Zato što je bilo, mi smo htjeli otvarati raspravu o eventualnim limitima jer je uočeno u primjeni i o Zakonu o sprječavanju sukoba interesa da ima nedorečenosti i da bi ga bilo potrebno detaljnije urediti pa smo to prepustili tome zakonu, a ovdje smo njegovu stipulaciju prenijeli. Dakle, ad apsurdum imovina, pokretnine jesu sve stvari koje netko ima u domaćinstvu ili bilo gdje. Da li je, a to nije zakon rekao jer je limit zakon odredio samo za ušteđevinu za koju je odredio da se ona ne unosi u imovinsku karticu ukoliko je ispod jednogodišnjeg neto iznosa plaće dužnosnika. Za sve druge pokretnine to nije naveo već je primjerice se navodi pokretnine plovila, vozila, zrakoplovi, itd., pa onda navodi prema tome i za plovila koja su registrirana, a koja možda vrlo malo vrijede ili za automobile, ukazivali su da se to prijavljuje. Drugog limita za pokretnine nema. Ponavljam, ad apsurdum, to bi značilo i svaka perilica rublja, perilica ili bilo koja stvar u domaćinstvu što tvrdim da nitko nije ispunio tako imovinsku karticu jer i ona svojim oblikom i i veličinom na to niti ne ukazuje. Kod ostale imovine su primjerice navedene umjetnine, ušteđevina, vrijednosni papiri, itd. Dakle, Dakle, zna ali svakako mislim da se tu ne trebamo sporit oko toga da bi trebalo Zakon o sprječavanju sukoba interesa u tom dijelu dopuniti da se utvrdi onda jedan razuman vrijednosni vrijednosni limit pa da svima bude jasno koje su to pokretnine koje bi onda trebalo navesti i u imovinskoj kartici. Tada će se to implicirati i na ostale zakone koji spominju tzv. imovinske kartice. Još je bila jedna primjedba ovdje koju je potrebno objasniti, a to je bilo primjedba o raspoređivanju sudaca na rad u drugi sud. Ja samo želim istaknuti da i u postojećem zakonu, a i sada je ta odredba zadržana da sudac uz svoj pristanak može biti raspoređen i na većoj udaljenosti i na sud sud druge vrste ili drugog stupnja. Dakle, uz svoj pristanak. Ovdje se radi smo o određivanju kada sudac zbog racionalizacije i učinkovitosti rada u pravosuđu može biti i bez svoga pristanka upućen na rad. Zašto odredba 50 kilometara? To je bila nekadašnja odredba u Zakonu o radu. Doduše, danas je prema Zakonu o državnim službenicima to 100 O tome se može raspravljati, ali naš je razlog bio što otprilike 50 kilometara je područje koje pokriva jedan županijski sud. Imali smo na umu premještaj sudaca između malih sudova kojima se opterećenost tijekom par godina znatnije promijeni pa se događa da u jednom sudu imamo višak sudaca obzirom na priljev predmeta, a u drugome manjak. I da bismo to mogli riješiti onda smo donijeli ovakvu odluku. Jasno, uvijek i dali u nadležnost predsjedniku Vrhovnog suda kao osobi koja ima autoritet i zadaću brinuti o učinkovitosti rješavanja rješavanja predmeta. Što se tiče prigovora da nismo, da nije ovim zakonom, a to se očekivalo, uvedeni specijalizirani sudovi. Za sada je tako da svi veći sudovi, za radno pravo, dakle svi veći sudovi imaju odjele ili specijalizirane suce, a radnopravni sporovi imaju karakter hitnosti i tako se i rješavaju. I još samo samo o sucima porotnicima. Naime, odredba o odgovarajućoj primjeni odredaba za suce i na suce porotnike razrješava onu dvojbu koja se u primjeni javljala, a to je primjenjuje li se na suce porotnike odredba o tome da suci ne mogu biti pripadnici političkih stranaka. Pa da bi to bilo nedvojbeno riješeno onda je riješeno to ovako, a što se tiče kartica, ne bih rekla da suci porotnici se ne mogu smatrati vanjskim suradnicima koji stručno o nečemu rješavaju. Već suci porotnici i jesu suci i njihov glas u vijeću vrijedi jednako kao kao i glas suca profesionalca. Prema tome, sudac porotnik donosi odluku i odlučuje. Hvala lijepa. Evo ja predlažem, gospođe i gospodo zastupnici, da se ovaj, ova izmjena i dopuna Zakona prihvati jer će doprinijeti transparentnijem i učinkovitijem radu sudaca i sudova. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa ispravljam netočan navod gospođe ministrice kad je rekla da korijenite promjene vrši ova Vlada i kao primjer navodi predlaganje strategije reforme pravosuđa koji je usvojio ovaj Sabor. Gospođo ministrice, samo donošenje strategije ne znači da su napravljene korijenite promjene. Odnosno, korijenite promjene su napravljene onda kad se uistinu naprave Hrvatska je preumorna od donošenja zakona i tvrdnje kako smo problem riješili, a ti zakoni se nikada ne primjenjuju. Dakle, i sama strategije ne sadrži korijenite promjene ali i ono što sadrži nije provedeno. Poštovani zastupnik Pero Kovačević. **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovani predsjedniče, ispravljam dva netočna navoda uvažene ministrice. Prvi se odnosi na imovinske kartice. točno i vjerojatno da je ministrica pročitala da nije bilo tih prijedloga, ali je bio prijedlog na Odboru za zakonodavstvo oko toga kad smo vodili raspravu i onda je u to doba bila ministrica Vesna Škare Ožbolt. I onda su oni kao predlagači prihvatili da će oni ići svojim amandmanima. I dogodilo se to da nije išao predlagač, znači Vlada, svojim amandmanima tako ja nisam išao svojim amandmanom jer je bilo dogovoreno na sjednici Odbora za zakonodavstvo. Drugo, vezano za suce porotnike. Točno pravno bi trebalo uvesti reda i kazati da se odredbe Zakona o sudovima te primjenjuju na suce porotnike, jer ovo su loša rješenja kad se kaže na odgovarajući način. Onda se može tumačiti i za imovinske kartice i za sve ono drugo što se odnosi na same suce. Znači treba precizirati, amandmanom precizirajte na koje se odnose članke primjenjuju odredbe o sucima porotnicima i onda neće biti dvojbe. Hvala. **Kapraljević, Antun (HNS)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ispravljam netočan navod kad gospođa ministrica kaže da nisu ni tajni ni javni. Nije točno, oni su u svakom slučaju tajni ako se ne dozvoli, ustvari ako se ne obveže da budu javni. Zašto? Zato što znam da imamo Zakon o pravu na pristup informacijama gdje su obvezani svi da su podaci javni i ni te se ne može dobiti, a kako ćemo dobiti onda ove gdje oni nisu po vašem ni tajni ni javni? Hvala lijepa. Dio netočnih navoda ispravili su kolege. Ja ću pokušati dva. Naime, ministrica tvrdi da je, netočno tvrdi da je formular za prijavu imovine dužnosnika dokument. Ne. Dužnosnikova obveza je zakonska, a formular je pomoćno sredstvo. I još nešto. U formularu postoji rubrika čak kao pomoćno sredstvo pokretna imovina i primjerice navodi nešto. Netočno tvrdite da Vlada nije raspravljala o pojmu imovine i istodobno javno pitala da li u imovinu dužnosnika spadaju konji, krave, ovce, satovi, nakiti, nemam pojma, a ovdje tvrdite da pojam imovine Vlada zna. Ja mislim da je na javnosti da procijeni da li je Vlada na javnoj sjednici propitkivala šta je to sadržaj imovine. Hvala lijepa. I poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite. **Vuljanić, Nikola (HNS)** Hvala. Gospođa ministrica je ustvrdila da u amandmanima kod donošenja zakona prošli puta nije bilo riječi o tome da svi suci trebaju podnositi imovinske kartice, odnosno nije bilo amandmana da citiram koji bi ispravljali taj nomotehnički izričaj. To nije niti naša obaveza između ostalog, a u raspravi svi klubovi opozicijski i na Odboru za zakonodavstvo jasno i glasno istaknuli smo da bez toga zakon zapravo, odnosno ovaj njegov dio koji se tiče imovinskih kartica nema smisla. Pa nije naša obveza ovdje da nomotehnički uređujemo izričaj zakona. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu o ovom Konačnom prijedlogu zakona.